zastupnici. Nastavljamo sa sjednicom. I prelazimo na točku dnevnog reda. - Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u 2007. godini., Podnositelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje Republike Hrvatske Nacionalno vijeće podnijelo je ovo izvješće na temelju članka 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Gospodin profesor Frano Parać predsjednik Nacionalnog vijeća

poštovani zastupnici, dame i gospodo. Imate pred sobom Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u 2007. godini. Rekao bih to je jedno izvješće napisano obimno gdje je sadržan cjelokupan rad u protekloj odnosno u 2007. godini u materijalu se praktički sve vidi. Nekoliko samo napomena da bi rekao bih olakšao pregled nad ovim izvješćem. Nacionalno vijeće prateći sve dokumente koje je naša zemlja, država potpisala a to govorim prvenstveno bolonjizacija cijelog sustava je nastavila svoj proces i u 2007. godini. 2005. i 2006. je bila rekao bih usijana godina što se tiče rada Nacionalnog vijeća. Tu je bila ona prva bolonjizacija cijelog sustava misleći pritom prvenstveno na preddiplomski preddiplomski studij i sam diplomski studij. U 2007. godini Nacionalno vijeće što se tog procesa tiče je nastavilo prema poslijediplomskom studiju i to prema specijalističkom poslijediplomskom studiju i doktorskom poslijediplomskom studiju. Tu je i najveći akcent u ovom izvješću. Dakako, u toku 2007. godine bilo je niz i drugih zadataka koje iz zakona proizlazi kojim se Nacionalno vijeće bavilo. Ono što će možda vas zastupnike posebno zanimati upravo je u tijeku proces vrednovanja institucija visokog obrazovanja i to je jedan proces koji je u skladu sa svim međunarodnim rekao bih parametrima Nacionalno vijeće radi. Do sada je vrednovano devet institucija i u slijedećoj 2009. godini nadamo se da će i cijeli ostatak svih institucija iz djelokruga Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje će biti obavljeno. Možda će vam se učiniti ovo izvješće rekao bih jednim tehničkim izvješćem. Ono u jednom dijelu je, ali morate znati da svaki dokument Nacionalnog vijeća je praktički strateški dokument i da je ono itekako rekao bih u kooperaciji sa preko 500 recenzenata radi svoj zadatak, jasno u suradnji sa Agencijom za visoko obrazovanje i znanost a kao naš neposredni izvršilac se oslanjamo na Ministarstvo za obrazovanje i šport Republike Hrvatske. Evo, ja ne bih previše duljio. Ono što će biti daleko zanimljivije a to će biti na sjednici Sabora slijedeći put. To će biti projekcija mreže u području visokog obrazovanja koje je Nacionalno vijeće napravilo ali u proceduri je još, tako da će doći tek naknadno kao posebna točka dnevnog reda. Zahvaljujem. **Bebić, Žele li izvjestitelji odbora? Da. Gospodin Miljenko Dorić u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, u odsustvu profesora Selema zamoljen sam da ovdje iznesem stav našeg odbora koji je ovo izvješće razmotrilo kao matično radno tijelo, i dozvolite mi evo ovih nekoliko rečenica. Naime, konstatirali smo da izvješće posebno problematizira dva područja djelovanja Nacionalnog vijeća u 2007. godini. Prvo, razradu postupka i ostala pitanja vrednovanja doktorskih i stručnih poslijediplomskih studija. I drugo, rad na velikom broju zaprimljenih zahtjeva za osnivanje novih visokih visokih učilišta i pokretanje novih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studijskih programa u prošloj godini. U povodu prve spomenute zadaće Nacionalno vijeće rješavalo je načelna pitanja i pojedinačne zahtjeve za davanje pozitivnog mišljenja za pokretanje poslijediplomskih doktorskih studija. Pri tome se bavilo ocjenom većeg broja uvjeta što ih podnositelj zahtjeva treba ispuniti a osobito različitim zahtjevima za pokretanje doktorskih studija s obzirom na klasifikaciju znanstvenih polja polja odnosno smjerova kao i pitanja kapaciteta pojedinih ustanova koje žele pokrenuti doktorski studij u prvom redu kada se radi o mentorima. Zadaća Nacionalnog vijeća u istom pogledu treba olakšati i objektivizirati dokument, kriterije za vrednovanje visokih učilišta u sastavu sveučilišta. U povodu drugog pitanja izvješće Nacionalnog vijeća konstatira da je u prošloj godini i dalje bio, naime da su se i dalje dobivali veliki broj zahtjeva za osnivanje novih visokih učilišta i pokretanje novih studijskih programa različitih razina i profila. U raspravi je pored toga, u raspravi našeg odbora ukazano na okolnost da se Nacionalnom vijeću iz proračunskih sredstava odobravaju nedovoljni iznosi financijskih sredstava. Tako su na primjer recenzentski poslovi sada vrlo loše plašeni, također potrebno je Agenciji za znanost i visoko obrazovanje omogućiti da s obzirom na svakodnevne izazove i svjetske promjene u sustavu visokog obrazovanja zaposliti i osposobiti potrebne stručne osobe. Izvješće se poziva i na rad na projekciji mraže javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj budući da se radi o dokumentu izrađenom u izvještajnom razdoblju a imat će dalekosežne posljedice na razvoj onog dijela visokoškolskih kapaciteta koje ulaze u sustavu javnih visokih učilišta i financiraju se iz proračunskih sredstava. Nakon provedene rasprave odbor je većinom 8 za i 2 suzdržana donio slijedeći zaključak: "Predlaže se Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u prošloj godini." Hvala Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Gordan Flego. Izvolite. Kolegice i kolege. Hrvatska je jedna od onih rekao bih sretnijih zemalja kojima parlamentarno tijelo koje prati ovu strategijsku djelatnost visokog obrazovanja. To je strategijskog tijelo, koje prati strategijsku djelatnost i stoga su očekivanja od tog tijela posebno visoka. Ovo je godišnji izvještaj koji mi razumijemo kao jedan uredan prikaz ali manje-više rutinski obavljenih tehnikalija koje se sastoji od navođenja podataka o tome što je učinjeno, ali gotovo nigdje nemamo obrazloženje zašto je učinjeno bez nekakvih udubljivanja i analiza što od strategijskog tijela bi bilo i za očekivati. Stanje na terenu je daleko od idealnog i blistavog i stoga bi takva analiza svima pomagala. Drugačije govoreći mi se bojimo da ovo strategijsko tijelo funkcionira ali nije nam potpuno jasan niti iz ovog godišnjeg izvještaja strategijski doseg i strategijska ambicija toga tijela. Navesti ću samo nekoliko primjera strategijskih promašaja ili propusta koje su se dogodile i tokom prošle godine, dakle, tokom perioda za koji je izvještaj podnošen. 2005. godine Hrvatska je uvela bolonjski proces, riječ je zapravo o dubokoj strukturnoj promjeni visokog obrazovanja u Hrvatskoj koja je trebala biti i prilika za veliko pospremanje, "veliko pospremanje" u navodnicima, no ona je rađena manje-više stihijski bez vizije u zadnji čas na brzinu i bojimo se da je u njoj došlo do cijelog niza propusta i nelogičnosti. Stoga smo očekivali od Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje da svake godine ispočetka analitičkim naporima ukazuje na te propuste, ali i jednako tako da predlaže poboljšanja. To se eto ni ove godine nije dogodilo. Ljetos je, podsjećam vas završila prva generacija prvog ciklusa studenata po bolonjskom procesu i to je bila fantastična prilika da se napravi analiza što smo postigli, na koji način smo provodili bolonjski proces i što treba dalje činiti jer je riječ o procesu da budemo u tome sve bolji i bolji. U Sabor mi o tome govorimo već 4 mjeseca, mi u SDP-u govorimo o tome od proljetost. Ali niti Vijeće, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje a niti organi izvršne vlasti nisu osjetili potrebu da naprave jednu veliku evaluaciju i da ustanove što se zapravo dešavalo sa bolonjskim procesom. Tako da ta strategijska zadaća nije bila učinjena a čini nam se da bi je trebala biti učinjena iz zapravo, ona trebala biti pokazatelj daljnjih koraka, cijela stvar se i zove proces zato da bude u stalnom mijeni. To veliko pospremanje sustava visokog obrazovanja je po odgovarajućim projekcijama trebalo sadržavati i reintegraciju javnih instituta koji su 1993. godine nasilno iščupani iz sveučilišnih struktura, njih je 20-ak. Hrvatska, zemlja sa 4,5 milijuna stanovnika ima 30-ak javnih instituta i to je zapravo svojevrsni paradoks, koji je teško i financijski izdržati, pogotovo u vrijeme kada sveučilišta vape i za kadrovima i za prostorom i za opremom. Dakle, očekivali smo intenziviranje te reintegracije, u pet godina se zapravo ništa nije dogodilo i očekujemo i dalje od Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje da možda i zajedno sa Nacionalnim vijećem za znanost obavi taj posao. Treće, doktorski studiji su, oprostite broj doktora znanosti u hrvatskom stanovništu je nešto čime je Hrvatska najdeficitarnija u odnosu na ostale zemlje. I stoga, smatrali smo i 2002. i 2003., pa i vi u nekim svojim deklaracijama, dakle, vi vladajuća koalicija da su doktorski studiji prioritet u visokom obrazovanju. Ništa posebno na području promocije i razvoja doktorskih studija nije činjeno. Četvrto, 2001. godine osnovana je, a 2003. zapravo počela funkcionirati da bi postala potpuno operativnom 2004. godine Zaklada za znanost i visoko obrazovanje. također jedna ustanova koja je međutim s jedne strane trebala biti od stategijskog značaja jer je trebala financirati one znanstveno istraživačke i visoko obrazovne aktivnosti koje su bile bitno drugačije, inovativne za područja u kojima je trebala djelovati. I drugo, ona je zapravo trebala biti strategijska i u tome što je trebala preuzeti slično onome što se zbiva u Sjedinjenim Američkim Državama u National …/Govornik se ne razumije./… fundation ili u Njemačkoj u Deutche …./Govornik trebala je preuzeti financiranje znanstveno istraživačkih projekata. Ne samo da se ništa od toga nije dogodilo, nego o tome nema nikakvih referenci niti u jednom izvještaju od ovih nacionalnih vijeća a smatramo da je i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje trebalo referirati na zakladu i možda se više založiti za redovan rad zaklade. To tim više što, kolegice i kolege, je zaklada na rubu svoje financijske operativnosti, budući da tri godine za redom, zaklada iz državnog proračuna nije dobivala sredstva. I sada su ove godine također predviđena određena sredstva koja su unutarnjom preraspodjelom poništena. Šesto. Poseban značaj svi mi pridajemo i zapravo se zaklinjemo u strategijsku zadaću gotovo sinergičkog nastojanja da povećamo broj visoko obrazovanih jer o razini obrazovanosti ovisi razina boljitka ili dobrobiti. I s druge strane jer je Hrvatska vrlo neobrazovana zemlja. U jednom dokumentu koji je objavilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje se spominje da je akademske godine 2007./2008. upisano manje-više 10% manje studenata u prvu godinu nego godinu dana ranije. Vlada svojim dokumentom korigirala taj podatak ali u korekciji ispada da je broj studenata u prošloj godini bio manje-više jednak, ili približno jednak broj studenata u pretprošloj godini. To je kolegice i kolege podatak koji zvoni na uzbunu, koji traži alarm jer smo mi manje-više projicirali u svim dokumentima da sustav visokog obrazovanja i znanosti raste sa barem 10% godišnje i kada Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje otkrije takav propust onda smo očekivali i od njega da zvoni na uzbunu, da traži posebne mjere, da inicira stimulaciju upisa u visoko obrazovanje ali od toga nije bilo ništa niti na razini nacionalnog vijeća niti na razini izvršne vlasti. I konačno Nacionalno vijeće ima sasvim specifične zakonske obveze. Ono je obavezno nadzirati sprovođenje zakonske obveze funkcionalne integracije sveučilišta. Iz godine u godinu se ta zakonska obaveza ne ispunjava ili se ta zakonska obaveza pomiče na sljedeću godinu. se ne razumije./ … dakle o cjelovitom proračunu sveučilišta kojim onda sveučilište svojim pravom može raspolagati i jedan dio sredstava preraspodjeljivati u one aktivnosti koje ona smatra prioritetnim ili strateško značajnim. Niti na toj funkcijskoj integraciji sveučilišta Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje nije inzistiralo, a zajedno sa Nacionalnim vijećem za znanost Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje treba razmatrati strukturu proračuna za znanost i visoko obrazovanje i donijeti odgovarajuće prijedloge zajedno sa svojim radnim tijelom naime sa financijskim savjetom ili savjetom za financije i s obzirom da se to nije dogodilo za prošli proračun onda bismo svakako očekivali od nacionalnog vijeća da to zdušno napravi za ovaj proračun pogotovo ukoliko on bude financijski tijesan. Jednako tako Nacionalno vijeće za znanost zajedno sa Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje je dužno predlagati članove Odbora za etiku. Vi znate kakove smo mi imali poteškoće s tim odborom ili bolje rečeno još imamo i niti to dakle Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje nije obavljalo pa se nadamo da će to sada učiniti jer je u toku natječaj za te članove. Ja sam bio mišljenja i ostajem mišljenja da bi izvještaj nacionalnog vijeća dakle godišnji izvještaj izgledao dosta drugačiji uz onaj strategijski dokument koji je izradilo a to je projekcija razvoja mreže visokog obrazovanja u Hrvatskoj o kojem ćemo nadam se govoriti zasebno, ali to je zapravo trebao biti onaj strategijski dokument koji bi pokazao strategijsku brigu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i s druge strane iz perspektive tog dokumenta kada bi ih se razmatralo zajedno s ovim izvještajem cijeli niz elemenata u izvještaju izgledao drugačije. A ove kritičke primjedbe kolegice i kolege su iznesene i iznošene ne zato da bismo rekli izvršnoj vlasti da ne zna ništa, da ništa ne radi, da ne obavlja svoje zadaće nego se naprosto upinjemo u nastojanju da popravimo sustav, da on bude bolji, da bude efikasniji, da bude učinkovitiji, da bude djelotvorniji i da inizistira na određenim djelatnostima koje čine strategijske iskorake. U tom smislu kolegice i kolege mi ćemo to i dalje činiti svojim kritičkim primjedbama jer se iz njih može najviše naučiti ali upravo zbog ovih propusta koje sam naveo bez obzira na nastojanje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i bez obzira na gotovo nepodijeljeno poštovanje prema predsjedniku tog tijela mi nećemo moći podržati ovaj izvještaj. Hvala vam lijepa. U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

vrlo konkretnim prigovora vezanih uz ono što Nacionalno vijeće čini i u kom pravcu se uopće kreće naše visoko obrazovanje. prošli ovo izvješće pa makar i samo ove zaključke vidjeli ste da je nacionalno vijeće preporučilo ministru izdavanje brojnih dopusnica. Ako malo usporedite odnos studija društvenih, humanističkih, medicinskih i tehničkih znanosti onda ćete vidjeti u kom pravcu ide većina tih dopusnica. Ono što mene građani pitaju, a i sami znate da je ministar Primorac nas u zadnjih nekoliko godina redovito izvještavao o znatnim pomacima, o sve većem broju ljudi koji imaju više i visoko obrazovanje što je dobro, to nam je cilj postotak ljudi sa višom i visokom, visokim obrazovanjem je takav da čini mi se na nedavnom skupu u Westinu on je rekao da je 15 ili 16% naših građana sada ima visoko i više obrazovanje. Ono međutim što ne možemo i ne uspijevamo, ja barem, povezati je sljedeće: obrazovanje odnosno porast kakvoće obrazovanja i većeg broja visoko obrazovanih ljudi trebalo bi rezultirati čime? Povećanom konkurentnošću, povećanom proizvodnjom, povećanim izvozom, povećanim standardom. Ne računajući ovih zadnjih 6 mjeseci svjetske krize u kojoj smo, na koncu i ovo izvješće se odnosi na prošlu godinu, kolegice i kolege vrlo je zanimljivo da imamo jedan stalni rast broja visoko obrazovanih ljudi. Da istovremeno imamo stalni rast uvoza, stalni rast vanjskoga duga. Prema tome pitamo se čemu onda ovakav tip obrazovanja? Da li mi obrazujemo ljude da proizvodimo više i bolje ili za nešto drugo? Kakve su veze, stvarne veze onih koje upisujemo? Da li upisujemo ljude temeljem vrlo preciznih anketa sa gospodarstvom? Da li ih upisujemo temeljem zahtjeva države da će za 5, 10 i 15 godina trebati toliko učitelja, toliko pravnika, toliko policajaca vjerojatno bi trebao biti nekakav plan na koji bi se trebalo nasloniti onda to obrazovanje. Ovako ispada da osnovne ciljeve obrazovanja mi ne postižemo jer učinka nema u gospodarskom segmentu. Stalno smo se pozivali na finski model, na njihov način obrazovanja, na naslonjenost njihove mreže visokog školstva, na njihovo gospodarstvo. Mi nemamo inženjera brodogradnje, mi nemamo inženjera raznih tehničkih grana, mi nemamo dovoljno liječnika, a pogledajte dopusnice idu u pravcu ogromnog broja novih studija u području društvenih, humanističkih i drugih znanosti. Ja nisam protiv tih znanosti, ali smatram da država treba primarno obrazovati one kadrove koje trebaju državi i njenom gospodarstvu, da se na Strategiju razvoja države mora nasloniti neposredno i Strategija visokog školstva, pa i Strategija znanosti. Ja bih zato jako volio da nam se evo predstavnici Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u svom završnom obraćanju da nam kažu, da nam daju neke odgovore na koji način se planiralo do sada i planira od sada u biti kreirati i mrežu visokoškolskih ustanova i upisnu politiku i sve ostalo. Jer Lisabonska strategija i mi kao sutra članovi Europske unije ima jedan osnovni cilj, a taj jeste da se poveća učinkovitost europskog gospodarstva, pa i našeg gospodarstva. Bolonja je samo jedan od elemenata s kojim se namjerava i želi postići taj cilj. Evo, to je nešto što nas zaista treba zabrinjavati. Jer istovremeno ponavljam sa rastom broja visoko obrazovanih ljudi raste naš vanjsko-trgovinski debalans, imali smo jedan minus od 6 milijardi eura prije 5 godina, pa je on povećan sljedeće godine na 7, pa na 8, pa na 9 milijardi. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani predstavnici Vijeća i ministarstva, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje za 2007. godinu. Odmah na početku ćemo reći da ćemo podržati ovo izvješće zbog toga jer je sveobuhvatno, korektno napravljeno, a možemo slobodno reći da ima i dimenziju kritičkog osvrta na sve što je do sada napravljeno, što je svakako također značajan pozitivni iskorak. Ovo izvješće dolazi u razdoblju kada se naše visoko obrazovanje nalazi u velikoj tranziciji. Ono što je učinjeno u proteklih 10 godina ne može se uspoređivati sa svim prethodnim razdobljima. Hrvatska je odlučno krenula u smjeru popravljanja kvantitete, a sada je na redu i težište na kvalitetu visokog obrazovanja. U ovom izvješću se jasno ističe da je zadatak Vijeća da podupire i radi na bolonjskoj shemi, to znači da donosi odluke, da vrši recenzije i nadzire ustanove koje se nalaze na tri razine obrazovanja, na preddiplomskim studijima, zatim za diplomske sveučilišne programe i najvišu razinu poslije diplomskih što znači doktorskih ili poslije diplomskih specijalističkih studija. Ono što u izvješću u ovo kratko vrijeme se može istaknuti to je što je Vijeće učinilo na recenziji novih programa. To je ujedno i najvažnije u ovom trenutku. Najvažnija zadaća Vijeća je sa svojim recenzijama, sa svojim kritičkim pristupom predloženim na ovim programima direktno utječe na kvalitetu tih novih programa. Činjenica da je do 2005. godine izdano više od 800 dopusnica je činjenica za razmišljanje. To je što se tiče kvantitete zaista veliki iskorak i to je preduvjet da se obrazovna shema hrvatskog građanstva podigne na jednu višu razinu. Međutim, kad vidimo koliko je novih zahtjeva i koliko je novih prijedloga za nove programe dobilo ovo Vijeće, onda se moramo pitati da li smo došli u situaciju kada kvantitetu treba pretočiti u kvalitetu. Naime, 2006. godine bilo je 65 novih prijedloga za preddiplomske, diplomske i stručne studije i u istoj godini čak 16 novih zahtjeva za nova visoka učilišta. 2007. je to povećala za još 30%, tako da je 2007. bilo 91 novi prijedlog za razinu preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija i čak 22 nova prijedloga za visoka učilišta. To je dakle porast od 1/3 u godinu dana i sad se naravno moramo pitati da li je to učinkovito, da li je to potrebno, u kojoj mjeri je kvaliteta zastupljena u tim prijedlozima i da li Nacionalno vijeće može doista kompetentno predložiti ministru izdavanje dopusnica. Dakle, da pojednostavimo pitanje. Da li se radi o stihiji ili potrebi? Da li se radi o kvaliteti ili improvizaciji? Da li se u ovako velikom broju novih zahtjeva radi o zahtjevima koji su usklađeni, a to je neminovno sa europskim standardima. Jer produkcija takvih visokih kadrova apsolutno mora biti na razini kvalitete europskih standarda. U suprotnom, u konkurenciji tržišnoj na razini stručnjaka nećemo dobiti bitku sa Europom. A kao što su rekli prethodnici neće se ta bitka i ta tržišna utakmica moći kvalitetno preseliti niti na gospodarstvo, niti na sva druga područja koja ovise upravo o ovakvim učilištima. Pa bih ja iz Izvješća pročitao rečenicu koja se odnosi na 2006. godinu. U Izvješću kaže ovako: “Osobito veliki napredak zaprimljenih prijedloga novih visokih učilišta ili novih studentskih programa koje predlagatelji najčešće stihijski predlažu vodeći se pretežno vlastitim interesima. Tu je najveća opasnost, a bez jasnog uvida u stvarne potrebe neke regije za pokretanje određenog profila studija prijeti opasnošću nekontroliranog porasta mreža učilišta ili programa što bi negativno utjecalo na kvalitetu cijelog sustava. Tomu treba dodati citiram da se kritičkim razmatranjem već postojeće mreže, dakle one koja je utvrđena studijskih programa može uočiti njihovo preklapanje i paralelizam.“ Gotov citat. Mislim da je ovo središnja rečenica čitavog izvješća popraćena sa brojnim i da je Nacionalno vijeće pravilno usmjerilo svoju leću kroz koju promatra i proučava čitav sustav. Dakle, da prevedemo na jednostavni jezik. Koji je problem? Da li je važnija želja za osnivanjem jednog učilišta ili veleučilišta od interesa regije ili države. Da li je važnija želja da se ubere dio državnog proračuna i lokalnih proračuna namijenjenih toj instituciji ili ujedno da li je važnija želja za zapošljavanjem određenih kadrova od općeg nacionalnog interesa. Da li ta učilišta i veleučilišta mogu zadovoljiti kadrovske normative koji su u zakonu utemeljeni vrlo ozbiljno i kvalitetno? Drugim riječima, da li je moguće da je kvaliteta postignuta sa primjerom jednog našeg kolege nastavnika kojeg smo vidjeli u novinama neki dan koji predaje sedmerostruku normu na sedam ili osam učilišta u nekih osam ili devet predmeta? Što je sa kvalitetom takve nastave i da li je to okvir Bolonje? Naravno da tu kvalitete ne može biti, naravno da to nije u okviru Bolonje. Kvaliteta nastave se očituje, ne samo u dolasku predavanju i odlasku nastavnika, nego u njegovom kontaktu sa studentom. Ja svojim mlađim kolegama kažem da ga procjenjujem, ne samo po ocjeni studentskoj koji oni neovisno izrađuju, nego i po tome da li je sa predavanja ili seminara došao znojan ili nije. Ako nije došao znojan, znači da nije ostavio dio sebe u edukacijskom programu, a onda od kvalitete nema ništa. Da li je dobro da nam postoji posebna kategorija putujući profesori koji avionom lete od predavanja na predavanje? Ja ih ne zovem putujući, nego lutajući. Mislim da to nije dobro i da je ovo izvješće, što direktno, što indirektno vrlo kvalitetno ukazalo na te novonastale probleme. Jasno, ti problemi su došli na red sada kada je kvantiteta postignuta, što je opet pozitivno jer da nemamo bazu i mrežu koja je sada u Hrvatskoj utemeljena svih razina edukacije, onda naravno mi ne bi mogli raspravljati o kvaliteti. Da je vijeće na pravom putu vide se i obrasci za recenziju koji u svom uvodnom dijelu, čitam obrazac za recenziju poslijediplomskog doktorskog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija. Već u uvodnom jasno svakom potencijalnom novom prijedlogu. Kažu da moraju zadovoljiti tri temeljna uzroka i tri temeljna uvjeta. Prvo, studijski program mora biti na razini najnovijih znanstvenih ili umjetničkih spoznaja i na njima temeljenih vještina. Dakle, poziva se na programe koji prate znanstvenu razinu, kao i razinu poznavanja vještina europskih zemalja. Drugo, da programi moraju biti usklađeni sa nacionalnim prioritetima. Ja bih rekao i nacionalnim i lokalnim prioritetima. I jedni i drugi, naravno moraju biti uključeni. I treće, da program mora biti usporediv s programima u zemljama Europske unije i ovo je najvažniji kriterij. Ako sada ne postavimo letvicu dovoljno visoko, onda je pitanje da li ćemo u bližoj ili daljoj budućnosti moći takve propuste nadoknaditi. U obrascu bih još pročitao nekoliko zahtjeva ili upita koji se postavljaju novim autorima novih programa. Da li je studij programa usporediv s programima u zemljama To je ključno pitanje i na njega moramo dati odgovor u vrlo kritičnim recenzijama ovih programa. Postavlja se i dalje pitanje da li su recenzenti programa dovoljno objektivni? Nisu li oni zainteresirani strukovno, znanstveno ili čak lokalno određenim prioritetima u odnosu na nacionalne prioritete? Dakle, usklađenje tih programa je sljedeći korak. Jedno od pitanja u ovom formularu, odnosno obrascu za recenziju je ima li predloženi nastavni kadar odgovarajuće kompetencije? Nastavni kadar je drugo veliko pitanje u ovako brzo rastućem broju naših učilišta. Naime, nastavni kadar se regrutira po kriterijima koji bi morali biti usklađeni barem sa donjom razinom kriterija u zemljama Europske unije. Zašto kažem barem sa donjom? Zbog vremena u kojem se cijela preobrazba visokog obrazovanja kod nas događa. Da li su ti kriteriji međusobno usklađeni? Pa ja ću usporediti, a neću imenovati dva visoka učilišta, u jednom možete doći do znanstveno-nastavnog zvanja sa 50% manje truda nego li u drugom. Jedan od negativnih, iako zvuči pozitivan primjer mogu reći recimo na mom medicinskom fakultetu da bi prijavili doktorsku dizertaciju, a čuli smo malo prije što znači imati odgovarajući broj doktora znanosti za opći razvoj društva, dakle da bi prijavili doktorsku dizertaciju kandidat mora imati objavljen jedan rad u … /Govornik se ne razumije./ … sa impaktom većim od 1. Takav rad je već doktorski rad u malome. Da li može mladi čovjek to objaviti prije prijave doktorske dizertacije i nismo li previsoko digli letvicu i hoćemo li u tom području imati dovoljno doktora znanosti za buduća znanstveno-nastavna zvanja? Mentor tog doktoranda mora imati u 5 godina tri rada u … /Govornik se ne razumije./ …, što je u redu, ali radovi moraju biti u području iz kojeg se prijavljuje doktorat, što nije dobro jer ja želim doktorske teze iz područja koja nisu dovoljno razrađena. Baš želim da mladi kandidati uđu u nova područja. Zašto bi on morao ući u područje iz kojeg smo 5 godina već objavili 3 rada na najvišoj razini? Zašto ne bi ušao u novo područje? Te i takve granice ograničenja koje se postavljaju imaju s jedne strane kvalitetu jer potiču višu razinu svih kriterija, ali s druge strane mogu postati kočnica vlastitom razvoju i mislim da je tu nacionalno vijeće kompetentno jer je uočilo problematiku i vjerujem da će usmjeriti i na to izjednačavanje uvjeta zajedno sa Nacionalnim vijećem za znanost da će usmjeriti i takve programe u pravcu europskih kriterija, ali ne pretjerati da bi bili sami sebi kočnica. Što reći iz ovoga izvješća o odbijenim zahtjevima? Odbijeni zahtjevi pokazuju da vijeće radi kvalitetno, da ima svoje kriterije, da je sustav uspostavljen, da ga treba korigirati prema prijedlozima koje nalazimo u samom ovom izvješću i da prije svega treba paziti na kadrovske normative. Naime, po članku 51. sadašnjeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju postoje minimumi znanstveno-nastavnih kadrova koji moraju biti u ugovornom radu. Dakle, ti minimumi su 1/3 nastavnog osoblja za veleučilišta i visoke škole, odnosno 30% za sveučilište. Već se godinama povlači jedan te isti problem, a to je kod prijedloga, ne možete imati ugovor o radu jer još niste ustanova, nego se onda iskazuje sa potpisom namjere da će taj i taj nastavnik sudjelovati u radi te ustanove. Tko je i kada kontrolirao da se nakon osnutka ustanove i odobrenja programa taj nastavnik doista u obliku ugovora o radu uključio njezin rad? Dakle, ono što zagovaram je kompletna revizija redovitom kontrolom svih do sada izdanih dopusnica i kontrola uvjeta rada u odnosu na postojeće dobre zakone. O novim visokim učilištima samo dvije tri rečenice. 2007. godine predložena su 22 nova visoka učilišta sa 41 novim programom. Da li je to u postojećoj mreži zaista potrebno i da li je to dovoljno kvalitetno da se uključi na razinu o kojoj govorimo? No, koji izlaz je iz toga? Izlaz je definitivno, a vidimo ga i u ovome izvješću vijeća. Prvo, izrada mreža, nacionalne mreže svih učilišta i veleučilišta, izrada mreže koja je vrlo odgovoran i vrlo težak zadatak. Ta izrada mora voditi računa prije svega o kvaliteti, o usporedbi sa europskim standardima, zatim o nacionalnim potrebama, zatim o lokalnim potrebama i konačno o mogućim kadrovskim, ispunjavanju kadrovskom svih postojećih normi. Uz to ako se uvede još i redovita revizija svih izdanih dopusnica, vjerujem da možemo ubrzao kvantitetu doseći i sa kvalitetom našeg visokog obrazovanja. Budući da u izvješću nalazim

Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. U cijelosti podržavam Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u 2007. godini, kao i dokument Projekcija mreže javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj koje je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje dostavilo Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje i o kojem su svoje pozitivno mišljenje dali i matični saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu kao i Vlade Republike Hrvatske. Tijekom 2007. godine Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje održalo je devet sjednica na kojima je u okviru svoje nadležnosti nastavilo obavljati zadaće propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Krajem ožujka 2007. godine došlo je i do imenovanja sedam novih članova Nacionalnog vijeća jer je dijelu dotadašnjih članova istekao dvogodišnji mandat. Pohvalit ću u svojoj raspravi i metodologiju izrade izvješća koja pregledano i jasno podastire prednost zastupnice i zastupnika u Hrvatskom saboru, sve teme o kojima je na svojim sjednicama vijeće raspravljalo kao i dokumente koje je donijelo. iako je pred nama godišnje izvješće, ono u sebi sadržava iznimak stanja postignuća reforme visokoga obrazovanja koji je Republika Hrvatska pokrenula 2005. godine, opredjeljenjem za razvoj binarnog sveučilišnog i veleučilišnog sustava i policentričnog sustava visokog obrazovanja. Ne treba zaboraviti da smo prema zadnjem popisu stanovnika iz 2001. godine imali svega 11,8 više i visoko obrazovanih stanovnika u Republici Hrvatskoj. Razvijenoj Europi kojoj težimo, a na najboljem smo putu da postanemo 28. članicom Europske unije, najbolji način približavanja jest da joj konkuriramo znanjem. Određenje Hrvatske države društvom znanja značilo je pokretanje sveobuhvatnih promjena u sustavu koje sežu od predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja pa sve do znanosti i visokog obrazovanja. Upravo u području visokog obrazovanja postignuti su značajni pomaci na bolje, povećan je broj studenata, otvorena su nova veleučilišta i visoke škole poglavito kod veleučilišta sa stručnim studijima s ciljem stvaranja stručnih kadrova koji će u kraćem razdoblju od 3 godine, zadovoljiti potrebe svojih županija i regija. Većem broju mladih ljudi omogućeno je da studiraju doma, a njihovim obiteljima, dakle roditeljima olakšamo financijski i ne samo financijski studiranje njihove djece. I tako pitanje osnivanja veleučilišta i visokih škola te osiguravanja preduvjeta za njihov uspješan rad u pojedinim županijama i gradovima postaje očito statusno pitanje, vidimo to u izvješću, a o tome je nešto govorio i prof. Hebrang. Ne čudi stoga što u Izvješću o radu za 2007. godinu Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje konstatira da se broj zahtjeva za osnivanjem i otvaranjem i otvaranjem novih javnih visokih učilišta ne smanjuje iako je na to upozoravalo i u Izvješću o radu za 2006. godinu. Temeljni dokument na kojemu je vijeće radilo tijekom 2007. godine uz izdavanje dopusnica za nova visoka učilišta i izradu dokumenata za vanjsko vrednovanje visokih učilišta, a koji je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i usvojilo početkom lipnja ove 2008. godine, bio je projekcija mreže i javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Dokument koji ima 105 stranica daje presjek i ocjenu postojeće mreže visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, utvrđuje kvantitativne i kvalitativne kriterije za ustroj nove mreže s kriterijima za osnivanje sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, daje prijedlog projekcije nove mreže kao i financijski okvir koji mora pratiti ustrojavanje nove mreže. U mreži postojećih sveučilišta u Hrvatskoj imamo 7, 13 javnih veleučilišta među kojih evo kada sudjelujem već u raspravi, meni posebno drago veleučilište u Slavonskom Brodu osnovano 2006. te 2 privatna veleučilišta i u mreži visokih škola 3 samostalne visoke škole i 22 privatne visoke škole od kojih je čak 14 sa sjedištem u Zagrebu. U projekciji mreže javnih sveučilišta ostaje postojećih 7 sa obrazloženjem da nije uputno širiti mrežu sljedećih 10 do 15 godina dok se postojeća sveučilišta ne konsolidiraju u pogledu kadrova, opreme i prostora i mislim da se sa ovim prijedlogom možemo složiti. Javno veleučilište s postojećih 13 planiraju se na 25, odnosno 27 jer u Zagrebu djeluju 3 odvojena i jer ih treba razvijati kao okosnicu stručnih studija. Geografskim razmještajem nastoji se osigurati ujednačena pokrivenost teritorija Hrvatske, vodeći računa o gustoći naseljenosti, ali i o potrebi demografskog razvoja. Visoke škole u ovoj projekciji u ovome dokumentu, kaže se trebaju poslužiti kao prijelazno rješenje dok se ne ostvare uvjeti za njihovo prerastanje u veleučilište. A za dislocirane studije, takvih danas imamo dosta, predlažemo ukidanje jer su neracionalni i nesvrsishodni. Većinu postojećih prema savjetu Vijeća za visoko, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje treba prepustiti postojećim veleučilištima. Za postojeća i u mreži nova planirana visoka učilišta potrebno je osigurati prostorne, kadrovske i materijalne uvjete za njihov razvoj. Procjena iznijeta u ovom dokumentu glasi, da bi za izgradnju, dogradnju ili adaptaciju sveučilišnih i veleučilišnih objekata tijekom idućih 10 godina, dakle u razdoblju 2009.-2019. iziskivalo ulaganje od 4 milijarde kuna što godišnje prevedeno znači 400 milijuna kuna. Reforma sustava visokog obrazovanja je dugotrajan proces, najčešće povezan s financijskim mogućnostima kako države tako i lokalne zajednice koja ima ili želi osnovati visoko učilište, ali uz opredjeljenje koje smo kao država iskazali ne sumnjam da se nećemo znati nositi s poteškoćama koje se u tom procesu pojavljuju. I nešto što je Vlada iznijela u svojem mišljenju, a radi se o financijskim sredstvima koja u ovom izvješću nisu sadržana, a spominju se i nedostatna financijska sredstva. Tako za rad Vijeća za visoko obrazovanje, tako i za općenito visoko obrazovanje dakle u državnome proračunu. Slažem se sa p0rimjedbom i stavom izraženim u mišljenju Vlade, a odnosi se na činjenicu da u navedenom izvješću nisu dani financijski pokazatelji o osiguranim i utrošenim sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, a za koju se predlaže da u budućim izvješćima treba prikazati, obrazložiti njihovu namjenu i navesti što je realizirano u tome razdoblju. Pa iako se ovo odnosi samo na buduća izvješća Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, smatram da to treba vrijediti, kolegice i kolege, za sva izvješća koja se podnose na ovom Visokom domu na raspravu i usvajanje, jer nije ovo izuzetak. Iz svega naprijed navedenog da zaključim, podržavam i pohvaljujem rad Vijeća za visoko obrazovanje u ovome izvješću koje je podnijelo za 2007. godinu kao i projekciju mreže razvoja visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pohvaljujem izvješće Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i naravno i glasat ću za njega. Ono o čemu bih ja htio govoriti to je priložena projekcija mreža javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj kao neki temelj na kojemu će se graditi kasnije strateški dokument, a to je Mreža javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Govorit ću lokalno, naime u mrežu u mrežu je konačno ove godine ušlo i Veleučilište u Međimurju, dakle u Čakovcu. Ono je osnovano odlukom Vlade. Formirana su tri smjera smjera odnosno tri predmeta. S obzirom da je bilo problema u osnivanju i mišljenju vijeća oko blizine Čakovca i Varaždina, tu se dosta problema stvaralo oko samog osnivanja, jer praktički se odgodilo fizičko osnivanje za godinu dana. I nakon svih peripetija dobili su, svako veleučilište je dobilo računalstvo kao program, a građevinu i strojarstvo su dobili kao zajednički program na osnovu sporazuma. I do tog dijela, logikom koja je bila prisutna, nije bilo posebni problema. Međutim, gledajući projekciju Mreža javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u budućnosti u njemu je vidljivo da u mreži se predviđa čak pet programa za Veleučilište u Varaždinu, a gotovo nijedan program u Veleučilištu u Čakovcu. Što znači gotovo nijedan program? Naime, od tri istovjetna programa koja su bila predviđena i koja su u sporazumu bila vezana, računalstvo se predviđa u budućnosti samo u Varaždinu, strojarstvo se predviđa samo u Varaždinu i na kraju, onda i građevina se za početak predviđa još koju godinu i u Čakovcu, ali kasnije samo u Varaždinu. Dakle, to je pitanje tog regionalnog razvoja i djelovanja. Moram podsjetiti da je vaša županija Međimurska po broju visoko obrazovanih ljudi na posljednjem mjestu, tako da zahtijevamo posebne mjere i koje trudom županije, trudom Vlade se ostvaruju na način da se povećava broj gimnazijskih odjeljenja, da se dobila vojarna, da bi se dobili prostori za veleučilište, studentski domovi itd., itd. Dakle, napori su već veliki uloženi, a iz projekcije bi rekli da za to veleučilište neke velike perspektive nema. Zbog toga praktički se predviđa biotehnički studiji koji, moram priznati da na terenu nitko ne zna prepoznati koji bi to bio korisni model koji bi se mogao u budućnosti primijeniti. Ali, dužan sam napomenuti u ovom direktnom prepucavanju pet programa u Varaždinu, a nijedan u Čakovcu, praktički da podaci koji govore su definitivno moguće moguće prikazati i na način da se podjela i kompromis može oko toga postići. Prvo, oko građevine. Mislim da je za sve u Hrvatskoj nesporno da građevinari a i zbog strukovne škole koja je prisutna u Čakovcu građevinskog smjera, GOC-a, je sigurno da građevinari su iz Međimurja. Naravno, ima ih iz Varaždinske županije, ali u daleko manjem obimu. Da bih to potkrijepio, u proizvodnji metala, dakle kad govorimo o strojarstvu, onda možemo vidjet da je to jedna od naših najjačih grana koja daleko nadmašuje odnosno pokrivenost uvoza izvozom tako da je, ne da je pokrivena nego 30% premašuje ukupno gledano uvoz u tu granu i izvoz iz te grane. Ona je za Međimurje posebno značajna, pokazuje podatak da recimo usporedbe, Varaždinska županija u 2007. godini je ostvarila u toj metalnoj industriji 985 985 milijuna prihoda, dok je Međimurska ostvarila milijardu i 172. Zaposlenih je u Međimurju 3120, u Varaždinu je 2789 itd., logično bi bilo da od ova tri programa u konačnoj mreži građevina i strojarstvo budu locirani u veleučilište i predviđeni u Čakovcu, a za Varaždin je predviđen dovoljni broj programa. Naime, podsjetimo da minimum koji tražite je tri programa koji moraju biti, dakle kompromis je moguć i ne ruši se niti kvaliteta, niti teritorijalna pokrivenost. Još jedanput, prijedlog je da se u tom dodatnom dokumentu na taj način rasporede i programi

Predstavnici Nacionalnog vijeća, Vlade. Kolegice i kolege zastupnici. Pa evo sad smo slušali diskusiju kolege koji govori o mogućim kompromisima. Mislim da je to ovako sada jedan primjer ovoga što sam želio reći, da otkako smo formirali županije bio je prvo cilj odnosno stvar prestiža da županija ima sajam, pa je onda poslije došlo koja županija nema festival da je to slaba županija. Pa sad kad bi pogledali, manje-više sve županije imaju kojekakve sajmove, nema veze koliko dolazi ljudi, ne dolazi, imaju festivale. sada, u zadnje vrijeme je ovo aktualno pitanje visokih učilišta, visokih učilišta u županiji. Županija koja nema visoko učilište ili veleučilište ili nešto slično, to je ovako minus, smatra vjerojatno i župan koji je tamo i poglavarstvo itd. I upravo zbog toga, iz ovoga izvješća Nacionalnoga vijeća vidimo da je bilo jedno enormno širenje visokih učilišta, da je to širenje učilišta, a dali je vezano ili dali je vezano ili nije vezano uz mrežu ili će ta mreža biti donesena kada već budemo ta učilišta, veleučilišta imali. Međutim, ono što stoji to su nedovoljna sredstva. Sredstva se ne povećavaju, sredstva su i dalje prisutna ista itd. Prema tome, to je jedno pitanje. I drugo pitanje koje smatram da je bitno, to je pitanje stručnosti, odnosno pitanje profesor profesor Hebrang je govorio tih putujućih profesora, letećih profesora kako hoćemo. Pa bih o te dvije stvari nešto pokušao reći. Mislim ovaj prelazak na Bolonjski proces 2005., 800 dopusnica za studije što je eto mislili smo idemo tako pa ćemo sada smo to prema Bolonjskom. Međutim, apetiti normalno da su porasli. 2006. novih prediplomiskih studija i 16 novih visokih učilišta. Upozorenja Nacionalnog vijeća su vidljiva iz ovoga kome dati, kako ne dati i zbog čega šta. Međutim, 2007. još 91 predpristupni studij i 22 nova visoka učilišta. Nacionalno vijeće je upozoravalo i upozorava na opravdanost i ovu sithitnost toga prihvaćanja svih tih programa i učilišta. Postavlja se pitanje i ja sebi i ne dolaze. Nacionalno vijeće daje, ne daje, jel' da. Ali visoka učilišta se sve više otvaraju i mislim da je dobro ako su ona vezana za gospodarstvo tog kraja. To su hvale vrijedni pokušaji. Mislim da takovih veleučilišta ima i njihova opravdanost postoji. posebno ako postoje određeni kadrovi koji će to odraditi i koji će poslije završeni studenti koji će ostati imati gdje raditi u tome kraju. Recimo s područja s kojeg ja dolazim to je veleučilište, nisam iz Požega, iz Osijeka sam ali u Slavoniji je veleučilište u Požegi, vinarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, mislim da ima opravdanosti i da se to. počinje se, apetiti rastu i toga veleučilišta. E sada ćemo mi još otvoriti jedan, dva ili tri ne znam koliko studija da bi proširili se da i mi postanemo nešto malo veći, jači itd. Bez obzira dali postoji takav studij u neposrednoj blizini u nekom sveučilišnom centru ili je on ili druga stvar što je najlošije da se često puta ostaje i otvaraju studiji iz kojih je vrlo teško poslije dobiti i neki posao. Međutim, imamo i primjera, ovdje je isto nabrojano, da nisu dobili neka visoka učilišta zeleno svjetlo. Nacionalno vijeće nije dalo, ali ne znam dali su dobili dopusnicu na kraju od ministarstva koji su na taj način ipak otvorili to, a da studiji koji su traženi uopće nemaju veze sa gospodarstvom toga kraja i da oni kao takovi vjerojatno nemaju gdje ni raditi. Drugo pitanje je ovo što sam rekao pitanje tih putujućih profesora. Čitali smo, bilo je govora imaju oni koji imaju dvocifreni broj predmeta, a predaju isto tako na učilištima koji moraju brojati ne na prste jedne, nego čak i na dvije ruke. Putuje se sa kopna na more ili obratno, predaje se na brzinu. Sa studentima, koliko se radi sa studentima? Kako je pitanje Bolonjski proces taj koji je trebao postaviti se da ne znam jedan sveučilišni profesor ili docent ima određen broj studenata kojima je on mentor s kojima on radi itd. Vidjeli smo to, bili smo i na zapadu, pa i u Americi i imao sam prilike vidjeti na sveučilištu u Sacramento-u u Kaliforniji kako se to radi, ali tko nije vidio, mogao je vidjeti na televiziji, na filmovima se o tome dosta kako u tim kampusima studenti studenti i profesori žive, da ne kažem zajedno i imaju velike mogućnosti zajedničkoga rada i stvaranja zbilja kvalitetnih kadrova na kraju toga. evo mislim na kraju upravo ovaj dokument Europski standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, mislim da bi trebali maksimalno i provoditi i stvarati mrežu prema tim smjernicama. Ta mreža bi tada dala i kvalitetna visoka učilišta, a iz tih visokih kvalitetnih učilišta trebali bi proizaći i kvalitetni završeni studenti. Ovo što je profesor Dorić rekao pitanje, zbog čega danas uvozimo kadrova izvana, a u isto vrijeme ovakav način širenja, također i ništa baš kvalitetnoga ili novoga ne stvaramo ni u gospodarstvu da bi povećali i taj naš izvoz i stvorili brendove koji će biti na europskom nivou i s kojima ćemo se moći podičiti i kojeg ćemo moći i izvoziti. danas mislim da sa ovakvim načinom visokog učilišta i stvaranja ne činimo dobro. Mislim da trebamo ozbiljno razmisliti o opravdanosti otvaranja tolikih broja visokih učilišta i programa. Jer mislim da ne bi bilo dobro da stvaramo nekad tako poznate "Šuvarice" jelda na koje smo svi imali mnogo primjedbi i koje su mnogo toga dali lošega u srednjoškolskome obrazovanju. Nemojmo si to dozvoliti i u visokom. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo dozvolite kratki osvrt na ovo izvješće. Statistički podaci koji su u njemu dani nesporno ukazuju na jedan važan, nadam se trajni fenomen, da Hrvati žele učiti, da Hrvatska kao društvo znanja je vjerojatno opredjeljenje mnogih pojedinaca. U svakom slučaju to pitanje zahtjeva ja bih rekao možda i sveobuhvatniju raspravu sa mnogih aspekata. Prije svega sa aspekta kvalitete zatim i sa nekih drugih da da li je znanje najvažniji interes, kakav je odnos prema diplomi u odnosu na znanje, kakva je garancija da će masovnost zaista u konačnici producirati onu kvalitetu koja jedino ima smisla i koja jedino opravdava ulaganje nemalih državnih sredstava, sredstava iz državnog proračuna u visoko obrazovanje. Taj opseg i ta masovnost na neki način iznenađuju, upozoravaju. Kao što je rekao profesor Hebrang 800 dopusnica, stotine novih zahtjeva rekao bih lijepo zvuči Međimursko veleučilište u Čakovcu, Visoka škola za informatički menađment u Virovitici, Visoka škola Hrvatsko zagorje u Krapini, Visoka poslovna škola Minerva u Dugopolje, Visoka politehnička škola u Zagrebu, Visoka škola medijskih, multimedijskih i komunikacijskih tehnologija itd. Ono što je centralno pitanje koja je kvaliteta obrazovanja koja se osigurava na tim novim institucijama, koji je nastavni kapacitet, koje su kvalifikacije, koja je razina kompetentnosti putujućih profesora, koliko vremena oni zaista imaju za ozbiljno istraživanje, za ozbiljni znanstveni rad jer kvalitetne nastave bez toga nema, to je svima jasno. Prije jedno pola godine predsjednik Hrvatskoga sabora me poslao da kažem nekoliko riječi na danima sveučilišta. Između ostalog, rekao sam studentima koji su tamo bili nazočni vrlo jednostavnu poruku temeljem svojeg osobnog iskustva a vjerujem da je to važno i za sve nas upisujte najbolje studije, upisujte najbolje fakultete, birajte najteže jer to je najbolja investicija u sebe same i to je najbolja investicija u društvo. Sjećam se dobro kad sam pred dvadesetak došao kao gost istraživač na jedno ugledno Američko sveučilište "Enarbour AeroSpace Department" i kad sam vidio sa kojom energijom, s kojom snagom, uvjerenjem mnogi mladi ljudi tamo rade. Mislio sam kad sam odlazio oko 6 ili 7 sati navečer sa fakulteta da radim puno. Nakon nekoliko mjeseci kad sam odlazio na večer u 9 ili 10 vidio sam da svi oni koji su prije sjedili sjede i tamo. Bilo je tako subotom i nedjeljom a nakon pola godine ili godinu dana kako se projekt približavao kraju vidio sam ujutro da je intenzitet rada na sveučilištu jednak kao i preko dana. Prema tome, radi se o jednom ozbiljnom, teškom, izazovnom poslu čije standarde ne samo kvalitete nego uložene energije definiraju najbolja sveučilišta u svijetu i o tome moramo voditi računa jer ona garantiraju kvalitetu, ona za uložene novce daju najviše znanja i osiguravaju ljudima koji steknu te diplome da će im ta uložena sredstva biti tijekom njihovog života na najbolji mogući način isplaćena. I nisam zato bez razloga rekao na početku ono diplomu, masovnost koja je zabrinula sve one koji su ovdje raspravljali pa i samo vijeće šta se iza toga krije, da li je veći ipak interes možda samo formalno za diplomu ili je ono što nikako ne bi htjeli vjerovati znanje tako važno ali ipak nije važnije od same diplome. Nažalost, neki fenomeni koje samo imali vidjeli u ovom društvu pred nekoliko mjeseci pokazuju da ne samo studentima znanje nije najvažnije nego čak i onima koji trebaju u to uvjeravati i koji trebaju poticati ne misle tako. I zbog toga svakako sve ove rasprave koje podupiru masovnost ne treba osporavati. Treba kako bih rekao dinamizirati sustav, ali konačni rezultati te masovnosti što je moguće prije kroz ozbiljne čvrste filtere kompetentnih kvalitetnih opredijeljenih nastavnika moraju garantirati kvalitetu. Ali to samo ne ovisi o onome što se zbiva na sveučilišta, to ovisi o čitavom društvu, to ovisi o čitavom društvu, ovisi o našim medijima i njihovom interesu i još uvijek držim negdje u svojoj ladici na fakultetu jedan časopis koji je izdavao …/Govornik se ne razumije./… gdje je na naslovnoj stranici lijepo stajalo "Rat za talente". Rat za talente je nešto što je konstanta razvijenih društava i razvijenih gospodarstava i najkvalitetnijih svjetskih kompanija. U kojoj mjeri je taj rat za talente u hrvatskom društvu pa posebno u gospodarstvu prisutan svakako je nešto o čemu treba razmišljati i o čemu treba raspravljati. Ono što zaslužuje posebnu pažnju u okviru svih vaših izvješća vezano je za najvišu razinu obrazovanja, za poslijediplomske studije, za poslijediplomske specijalističke studije, za poslijediplomske doktorske studije. Zašto? Čini se po svemu onome što se zbiva a normalno masovnost je prisutna na na onim dodiplomskim razinama a i za društvo je upravo ova razina najvažnija. Zašto? Zato što ona određuje dosege pojedinog društva ne samo u znanosti nego u gospodarstvu određuje konkurentnost tog gospodarstva, određuje ukupne sposobnosti našeg društva da se zaista brzo, kvalitetno i učinkovito transformira u društvo znanje, određuje naše tehničke, tehnološke i druge sposobnosti, određuje brzinu našeg gospodarskog rasta, određuje platnu bilancu i mnogo toga je ovdje već rečeno. Zbog toga je i izvrsnost izuzetno važna tema ja bih rekao zaslužuje posebni osvrt. Ne samo izvrsnost nego kao što sam rekao rad i briga za talente, to mora biti interes ozbiljnih kompanija. Koliko takvih ozbiljnih kompanija u Hrvatskoj imamo to je drugo pitanje. Interdisciplinarnost poslijediplomskih studija itekako je važna i reći ću osobno s obzirom da sam vodio poslijediplomske studije na Sveučilištu u Zagrebu koji su sačinjavali studenti fizike, matematike, FER-a i elektrotehnike. Bilo je to izvrsno iskustvo ne samo za studente, ne samo za profesore nego i za Sveučilište u Zagrebu. Mnogi izazovni projekti u tim sferama nude se, potrebni potrebni su ovom društvu i u svakom slučaju taj dio inovacija u sferi visokog obrazovanja poslijediplomskih studija je nešto o čemu ćemo vjerojatno u nekim vašim idućim izvješćima više čuti. Struktura obrazovanja, o tome je isto tako bilo više riječi. Najviše studenata imamo, vrlo vjerojatno ne moram biti u pravu tamo gdje je najlakše. Koliko imamo studenata na fizici, na matematici, na FER-u, strojarstvu, brodogradnji. Danas razgovaramo o brodogradnji, razgovaramo o inženjerima, ta vrsta obrazovanja određuje sposobnosti našeg gospodarstva i zbog toga o strukturi obrazovanja treba isto tako razmišljati. I na kraju bih rekao možda, jednu važnu stvar, koju možda nismo spomenuli, a odnosi se na visokoškolsko obrazovanje i rekao bih možda i vanjsku politiku, za mnoge velike države njihova sveučilišta predstavljaju najbolje ambasadore, njihove državne politike, politike, Sjedinjene Američke Države, Francuska i mnoge druge. I rekao bih zašto ne, upravo ti centri izvrsnosti, ako i budemo imali u sferi obrazovanja mogu biti i elementi hrvatske vanjske politike, privlačiti ljude iz različitih država koji će jednog dana oblikovati ne samo bilateralne odnose između Republike Hrvatske i tih država nego i mnogo šire. I to je isto tako jedna važna komponenta visoko školskog obrazovanja koja, ja bih rekao, zaslužuje malo više pažnje u budućnosti. Hvala lijepo. Hvala jedan ispravak, gospodin zastupnik Zdenko Franić. **Franić, Zdenko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. S obzirom da u Hrvatskom saboru nema institucije polu točnog navoda, ja ću ispraviti polu netočni navod kolege Ćosića koji je rekao da Hrvati žele učiti sa činjenicom da i Hrvatice žele učiti. Imam takav primjer i doma, studentica koja eto želi učiti i zna učiti i već kao studentica ima ispunjene uvjete za upis doktorata, jer ima pokoji CC objavljen rad u časopisima. Hvala lijepa. **Šeks, Obogaćujemo parlamentarnu praksu sa novim institutima. Replika, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Evo, ja bih istakao iz govora prof. Ćosića, njegovu glavnu misao a to je kvaliteta, kvaliteta i opet kvaliteta. U ovom izvješću smo vidjeli naznake toga, vidjeli smo smjernice da se iz kvantiteta pređe u kvalitetu. Ja bih nadopunio samo i na neki način zamolio repliku prof. Ćosića, na onaj primjer koji je on rekao kada je boravio na jednom inozemnom visokom učilištu koji je ujedno i znanstvena institucija. Svi mi koji smo boravili na takvim institucijama znamo da je to apsolutno najteži posao i najteža djelatnost. Drugim riječima, dolazite na posao u 8 ujutro, nikada prije pola noći ne odlazite s posla, to je visoko obrazovanje i to je znanost. I nema odgovornijega posla od toga, jer o vašem radu, o vašem trudu, znoju i suzama ovisi budućnost zemlje. Pa evo pitam profesora Ćosića što on smatra da će dovesti konkurencija u kadrovima, do čega će dovesti među našim učilištima, veleučilištima itd.. Konkurencija i tržište kadrova je i najoštrije tržište i mi ćemo već za koju godinu vidjeti kadrovi s kojeg učilišta i veleučilišta dobivaju dobre pozicije, dobre i odgovorne pozicije sa dobrim plaćama a koje ostaju na Zavodu za zapošljavanje, što znači da je cjelokupna investicija u taj kadar bila uzaludna. zalažem se za tržište kadrova koje će profilirati i profiltrirati današnju mrežu učilišta, veleučilišta i svih razina visokog obrazovanja jer jedino tržište radne snage je prava ocjena veleučilišta. I to smo naučili gledajući tu bitku koju su mnoge zemlje u inozemstvu vodile, neke dobile, neke izgubile. Hrvatska u toj bitci mora biti dobitnik. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Hvala. Zahvaljujem se profesoru Hebrangu na replici, zahvaljujem se profesoru Hebrangu i kao uvaženom i uglednom ali ne samo hrvatskom nego i svjetskom znanstveniku iz područja kojim se bavi više desetljeća, apsolutno podupirem sve što je profesor Hebrang rekao u svom uvodnom izlaganju, jer ja bih rekao ne samo profesor Hebrang nego svi drugi su posebno istaknuli značaj kvalitete. Ali ono što je jako važno, kvaliteta se osigurava teškim, upornim radom, pa čak i onda kada vam institucija na kojoj studirate u smislu nastave, u smislu kompetentnosti ljudi koji predaju to ne osigurava, kao pojedinci, kao mladi studenti, kao budući znanstvenici, slažem se sa onim što je rečeno, investirajte u sebe, to će vam se svakako isplatiti. Jer karakteristika suvremenog svijeta i kompetilnog gospodarstva je društvo znanja, jer ako budete dio tog društva svojim znanjem, svojim radom, svojim sposobnostima, onda ćete sigurno imati ono za što ste se zalagali, u što ste ulagali, ne malu energiju i napore, rad od ujutro do navečer. Ali to nije samo doprinos vas samima sebi, nego je to najbolji doprinos društvu u kojem živite. I ja bih rekao, danas jednako tako kao što smo Hrvatsku teško naporima izgrađivali, branili tijekom domovinskog rata, tako je moramo tom vrstom energije, napora i truda izgrađivati u miru. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Replicirati ću vam u onom dijelu u kojem ste gospodine zastupniče znači dotakli strukturu obrazovanja. Ono što je nažalost i što je tragično relativno primjetiti je da je u zadnjih 15 godina broj visokoobrazovanih inženjera narastao za samo 2%, dok je broj visokoobrazovnih humanista, znači onih ljudi koji su završili humanističke znanosti narastao za 60%. U svakom slučaju dobro je da imamo više visokoobrazovanih no nije dovoljno ulagati samo u visokoobrazovanje stihijski, već je potrebno ulagati i strukturalno. Možemo to učiti na primjenu Irske, koja je dovela svojim inovacijama, znači u obrazovnom sektoru do inovacija i u gospodarskom smislu. Jer nažalost nama uz dužno poštovanje profesori hrvatskoga jezika, povijesti ne mogu osigurati konkurentnost industrije niti naših izvoznih kapaciteta i mi moramo ići u mjeru da proizvodimo više inženjera elektrotehnike, sami ste dotakli matematike i fizike, brodogradnje, znači zanimanja koja će moći Hrvatsku na dulji period staviti u kontekst konkurentnosti a nažalost sada danas takva situacija nije. I mi smo jedni od zadnjih u znači industriji hight teh tehnologija, znači visokih tehnologija i to je ono što nas sve skupa treba zabrinuti kao i podatak da je u zadnjih 15 godina povećanje u tom dijelu samo 2% dok je u humanističkim znanostima povećanje od 60%. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Krešimir Čosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Hvala lijepo na komentaru i replici. Svakako nisam bez razloga naglasio važnost strukture obrazovanja koji ste isto vi istakli istakli u vašoj replici na moje izlaganje. Mislim da je jako važno da se važnost tog strukturnog obrazovanja koje daje doprinos gospodarskom rastu, konkurentnosti ističe na svim mjestima, a rekao bih posebno u Hrvatskom saboru i držim da gotovo svi bez izuzetka podupiremo, zalažemo se za sve napore političke, financijske kao i sve druge da inžinjeri, ovaj čas razgovaramo o brodogradnji. Pa hrvatska brodogradnja imala je svoju tradiciju. Itekako je bilo važno i ja bih rekao i još uvijek je jednako važno imati te ljude u punoj funkciji, u punoj mjeri u traženju svih onih rješenja koje se koje se nalaze pred hrvatskom brodogradnjom, njenom privatizacijom, kroz restrukturiranje i tako dalje. To istovremeno znači da nitko nema ništa protiv humanističkih znanosti. Ja bih rekao ona su itekako važna, itekako važne posebno neke; sociološka istraživanja gdje se mi nalazimo, kakva je to tranzicija, kakva je kvaliteta te tranzicije ali u svakom slučaju struktura obrazovanja struktura svih tih visokih škola i mreže učilišta, veleučilišta zaslužuje našu punu pažnju i napore kako bi ona dobila onaj karakter i onaj oblik koji odgovara društvu koje ima sposobnosti brzog gospodarskog rasta i napretka. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Ja sam današnju raspravu malo drugačije zamišljao. Dakle zamišljao sam današnju raspravu da ćemo doista imati jednu stratešku raspravu o tome da vidimo što je sve potrebno učiniti da bismo ostvarili onaj programirani i deklarirani cilj da Hrvatska bude utemeljena kao država znanja. Da razvoj Hrvatske bude utemeljen upravo na znanju. Mislim da rasprava o tome što jest tehnički radilo nacionalno vijeće i kakvi su obrasci za prijavu nastavnika ili za upis studenata je nešto što možda smo trebali vidjeti ali smo mogli i skinuti sa web stranice u krajnjem slučaju međutim mislim da smo trebali dobiti nekakav pregled onoga što danas imamo na području visokog obrazovanja ne u kvantitativnom ali i u kvantitativnom smislu ali svakako i u kvalitativnom smislu s jedne strane i s druge strane mene jako zanimaju koja su to, koje su to preporuke Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje da postignemo neke ciljeve. Mene danas primjerice zanima kada, u kojim rokovima ćemo poboljšati obrazovnu strukturu stanovništva? Da li je naš cilj da ostanemo na 8% visokoobrazovanih ili nam je cilj da dođemo do primjerice 20% visokoobrazovanih u strukturi stanovništva. Ako nam je kada ćemo to postići i koji resursi su nam za to potrebni? Koliko nam je potrebno novih visokih škola, veleučilišta i sveučilišta? Koliko nam je za to potrebno novih nastavnika? Koliko za to nam je potrebno novaca iz javnog i privatnog sektora? Dakle koliko nam je potrebno novaca iz državnog proračuna a na koliko novaca primjerice računamo i doprinosa iz privatnog sektora u osnivanju privatnih visokoobrazovnih institucija? I da li ova struktura, ovaj broj, ova kvaliteta i količina visokog obrazovanja kojeg danas imamo može rezultirati novom kvalitetom? Novom kvalitetom u onome što je profesor Hebrang govorio o kvalitetno obrazovanim kadrovima ali ne samo dakle da nam to bude jedno i isključivo cilj jer uz tu kvalitetu svakako moramo doći i do kvantitete. Dakle moramo imati društveno potreban broj kvalitetno visoko obrazovanih kadrova za prije svega funkcioniranje sustava a drugo za napredak i razvoj. Mi se danas nalazimo u jednoj vrlo ozbiljnoj situaciji. Javna rasprava se vodi oko reforme zdravstvenog sustava. Koplja se lome oko toga hoćemo li ili nećemo plaćati administrativnu pristojbu, participaciju ili neki drugi namet dakle hoćemo li medicinske sestre pretvoriti ponovno u evidentičarke tamo da naplaćuju, pišu uplatnice. Međutim to nije jedan od temeljnih problema zdravstvenog sustava. Nama danas kronično ili ogromno nedostaje veliki broj liječnika za funkcioniranje zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo doći do toga kada usvojimo zdravstvenu reformu da nemate gdje platiti participaciju jer će ordinacija biti prazna. Mi danas imamo nedostatak od 75 pedijatrijskih timova u Republici Hrvatskoj. To je pitanje na koje mi trebamo dati odgovor. Kako da osiguramo funkcioniranje sustava u javnom sektoru odnosno u javnom servisu. Mi moramo osigurati kao Hrvatski sabor, a sveučilišta moraju osigurati da se to i kvalitativno napravi da javne, javni sektor da javni servis može funkcionirati onako kao što se od njega, od njega očekuje. Mi danas na to nemamo odgovora. Ne da imamo problem sa specijalistima liječnicima. Mi danas imamo problem i sa primarnom zdravstvenom zaštitom dakle više nemamo, mi danas nemamo uopće dostatan broj liječnika niti imamo odgovor na to kada i pod kojim uvjetima i s kojim sredstvima ćemo doći do toga da imamo potreban broj liječnika. To je nešto što je u javnom, u javnom segmentu, u javnom servisu i za što smo mi odgovorni. Mi smo odgovorni i za to da stvorimo pretpostavke da privatni sektor i gospodarstvo imaju potreban broj visokoobrazovanih, kvalitetno visokoobrazovanih kadrova da mogu osigurati očuvanje danas radnih mjesta a ono što je puno važnije naravno da osiguramo razvoj gospodarstva. Jer razvoj gospodarstva danas se može i jedino se temelji na znanju. Što je veća količina znanja uključena u razvoj to je razvoj izvjestan i to je razvoj brži u odnosu na ono što danas imamo. Nažalost mi ni to nemamo, nemamo odgovor na to pitanje. Mi danas nemamo odgovor na pitanje primjerice što nedostaje hrvatskom gospodarstvu od visokoobrazovanih stručnjaka? Jer da imamo odgovor na to pitanje onda bismo mogli imati možda i smjernice i mogli bismo reći što treba poticati. Jedno od pitanja je ako doista dođe do privatizacije brodogradilišta ili onaj najcrnji scenarij do ukidanja brodogradnje u Hrvatskoj što će biti sa Brodarskim institutom, što će biti sa strojarstvom, što će biti sa svim ovim ostalim dijelovima visokog obrazovanja koje je bilo posvećeno istraživanju ili nastavi u segmentu koji je bio na usluzi brodogradilištima. To je nešto o čemu se danas u Hrvatskoj raspravlja. Ako se raspravlja o izgradnji brodova ili o ukidanju izgradnje brodova onda mi moramo dati odgovor danas, odnosno u proračunu jer današnja rasprava je podloga rasprave o proračunu. Kako ćemo mi znati za tjedan dana kada ćemo raspravljati o proračunu da li treba povećati stavku za visoko obrazovanje ili ne. Temeljem procjene, impresije, dojma ili temeljem kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja o tome što imamo , što vam treba i time se obavezati mi, a onda i Vladu da stvori pretpostavke da se ostvare ti takvi ciljevi. Nadalje, ja sam očekivao preporuku primjerice da se ukine školarina za visoko obrazovanje u Hrvatskoj, jer u zemlji u kojoj je 8% visoko obrazovanih ne smije se stvarati posljedica na javnim sveučilištima, visokim školama i veleučilištima materijalna prepreka da se studira. Mi na žalost nismo povećali kvote na teret ministarstva, ali zato jesmo ove godine su sveučilišta povećala školarinu za upis na javna sveučilišta i visoke škole, umjesto da smo rekli ne, svi će studirati besplatno. Nema nikakvog razloga da se u Hrvatskoj koja vapi za visoko obrazovanim stručnjacima mora pojačati školarina. Najbolja je investicija u društvo je da omogućimo svima koji imaju priliku da studiraju i da ih motiviramo da čim prije završe faks i da se vrate u radni proces na tržište rada, ponude to svoje znanje koje su stekli na visokim školama i sveučilištima i da mogu doprinijeti novom razvoju, stvaranju nove dodane vrijednosti u Hrvatskoj. I dozvolite mi na kraju da spomenem i nešto što se nama događa u Koprivnici. Mi smo grad koji je u posljednjih 5 godina uložio u hardware, u opremu za tu zgradu 14 milijuna kuna sami. Mi smo jedini grad u Hrvatskoj koji je tako ogromni novac investirao u stvaranje pretpostavke za visoko obrazovanje. Mi danas imamo 800 studenata kojima dajemo stipendiju koji studiraju u Koprivnici i u drugim sveučilištima, visokim školama i veleučilištima u Republici Hrvatskoj, u bolonjskom procesu od 5 godina. Dakle, investirali smo u budućnost grada 15 milijuna kuna samo kroz stipendije. Ako tome dodate 14 milijuna za zgradu koju smo kupili i adaptirali to je preko 30 milijuna kuna investicije. Mi to smatramo da je investicija u visoko obrazovanje. Da bismo došli do novog, mi imamo dislocirani studij, preddiplomski studij Ekonomije iz Zagreba gdje se svake godine praktički bojimo da neće pasti nekom na pamet da sljedeće akademske godine kaže ukidaju se dislocirani studiji. Jer na takav način u ovom trenutku imamo preko 1000 redovnih studenata u Koprivnici. I sad smo zatražili vojarnu koja je prazna godinu i pol dana da bude dodijeljena gradu ili sveučilištu ili bilo kom drugom da bi u toj vojarni nastalo, dakle zametak nove visoke obrazovne institucije koja će biti dakle ne samo dislocirana, nego i utemeljena u Koprivnici. Godinu i pol dana Vlada nema potrebu odgovoriti na naš zahtjev, godinu i pol dana se nema odgovora hoće li se i što od javnih visokih škola osnivati u Koprivnici i ono što je još pogubnije prije 2 mjeseca netko je donio odluku da se ispusti voda iz sustava tako da je vojarna neumitno propala. neumitno propala. Dakle, sva infrastruktura koja jest u toj vojarni je propala. I umjesto da u ovom trenutku imamo, završavam, 2000 studenata u Koprivnici koji su isključivo poticani od strane grada, mi na žalost smo pred opasnošću da ih u budućnosti imamo sve manje. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega, repliciram vam na ono što ste rekli u svezi besplatnog obrazovanja. ja bih se mogao načelno složiti s tim i s vašim tezama koje ste to pokušali obrazložiti. Ali u ovom trenutku, u ovom trenutku moramo neke stvari najprije korigirati. Okvir svega bi trebala biti i Strategija razvoja naše države. Znači, mi bi trebali znati u kom pravcu se razvijamo, mi bi trebali znati koji nam kadrovi za tu razvojnu politiku trebaju. U ovom trenutku mi obrazujemo kadrove za biro rada i da bi emigrirali, da bi otišli u Europu potražiti posao. Takve kadrove obrazujemo. Prema tome, poanta je moja da li smo dovoljno bogati da obrazujemo te profile koji nisu ničime uklopljeni u razumnu Strategiju države. Dakle, moramo najprije neke stvari prije riješiti, a onda možemo reći ove profile moramo obrazovati pod svaku cijenu i to potpuno jasno bez ikakvih školarina. Druge smatram da možemo čak i razmišljati o tome da opteretimo obzirom da imamo silan višak tih profila na Zavodima za zapošljavanje. Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa ja se načelno slažem s vama kolega Doriću. Međutim, ono što danas mi imamo situaciju, dakle kada bismo samo zbrojili studente, odnosno diplomante koji su se obrazovali na teret ministarstva mi bismo imali ogromni problem u Hrvatskoj. Jer oni koji se obrazuju na teret ministarstva ne zadovoljavaju niti minimalnu funkciju društva, a kamoli gospodarstva. Dakle, i veliki broj studenata koji danas studira u Hrvatskoj na tzv. za osobne potrebe poslije se uključuje i u javni i u privatni sektor da bi to radili. Ja sam govorio ovdje načelno primjerice kao što je to u Norveškoj. U Norveškoj student bira da li će studirati na javnom ili privatnom sveučilištu ili visokoj školi. Njegova obaveza je da završi tu školu. Ako je završi i vrati se na tržište rada onda mu država kaže ne moraš platiti školovanje, a ako ne završi onda ga moraš platiti. Mi danas imamo situaciju da oni koji studiraju na teret ministarstva ne završe i nemaju nikakve obveze prema društvu koje je ulagalo u njih, a s druge strane oni koji studiraju za osobne potrebe i plaćaju svoju školarinu završe jer plaćaju, pa imaju interesa to završiti jer shvaćaju da to nešto košta i vrate se i služe društvu, dakle osiguravaju razvoj društva. Ali država koja ima 8% visoko obrazovanih nema većeg i prećeg cilja nego da osigura poboljšanje kvalitete obrazovanosti strukture stanovništva. Jedan od načina je da ukinemo materijalnu prepreku onima koji mogu završiti fakultet, a imaju prepreku u školarini. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodo iz nacionalnog vijeća, kolegice i kolege zastupnici. Evo, danas se uglavnom lome koplja, odnosno postoje dvojbe oko kvantitete i kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, a što proizlazi iz ovog izvješća i korekcije mreže javnih i visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Kada bilo gdje netko spomene Cambridge, Oxford, Ethan, Yale, Stanford onda to ne treba dalje komentirati niti bilo što drugo reći. To je zapravo brend zemalja u kojima postoje ta sveučilišta. Kada netko spomene školu visoku, bez uvrede da kažem u Dugopolju ili Višnjanu, onda je to teško usporediti. Dakle, govorimo o kvaliteti veleučilišta koja su u neku ruku moramo priznati ili htjeli mi to priznati ili ne zapravo postala politički prestiž garnitura na vlasti u lokalnim, odnosno regionalnim samoupravama, a sukladno dogovorima ili razgovorima ili određenim pritiscima ili suradnji s izvršnom vlasti u Republici Hrvatskoj, odnosno u državi. I jasno da je to ovako jedna javna tajna, pa onda veleučilišta niču kao gljive poslije kiše. Što donosi masovnost visokih učilišta i masovnost veleučilišta pa da spomenem sveučilišta pri tome kojih ima 7 u Republici Hrvatskoj. Jasno da masovnost donosi i određenu prosječnost i ispod toga. Jasno da u takvoj širokoj mreži postoji povećana mogućnosti i onih kaznenih djela o kojima, evo vode brigu oni koji se brinu oko afere "Indeks", a jasno da Hrvatskoj je potrebna kvaliteta, Hrvatskoj je potrebno dostići europski standard od 20% visoko obrazovanih, Hrvatskoj su neophodni kadrovi, osobito iz onih proizvodnih djelatnosti kada se govori o liječnicima o kojima je govorio gospodin Mršić i o pedijatrima, 70 timova pedijatrijskih, nedostaje i timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa onda 150 kirurga i tako dalje. Pa jasno je da je to jedan u ovom sustavu obrnutih vrijednosti, da ćemo mi povećati pristup ovim fakultetima koji osiguravaju ove kadrove onda kada vrijednost posla kojega oni rade bude izjednačen nekako barem sa Slovenijom. Ako kirurg ili pedijatar ima istu plaću ili približno istu kao u Sloveniji, onda će sasvim sigurno doći do pomaka u povećanju kadrova u tim strukama. Evo vidite, na prijemnom ili razredbenom ispitu za medicinski fakultet, to sam već govorio danas imate jedva nešto veći broj od onih koji se mogu upisati, a na pravu i ekonomiji, na pravnom fakultetu i ekonomskom imate ogromni pritisak na razredbene ispite. Zbog čega je tome tako? Zbog čega je tome tako? Pa ja mislim da je većini jasno, upravo iz ovog razloga što sam rekao. Dakle, plaća jednoga liječnika, jednoga pedijatra, jednoga kirurga, jednog primarnog tima koji radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je znatno ispod onoga što je u Europi ili u nekim zemljama tranzicijskim u našoj okolini. Kad sam govorio o tome da je zapravo osnivanje veleučilišta u množini i sveučilišta jedno pitanje političkog prestiža vladajuće garniture uglavnom uglavnom u regionalnoj tako zvanoj samoupravi, onda moram podsjetiti ovdje nazočne sve skupa da od 7 sveučilišta koji postoje u Republici Hrvatskoj, njih 5 je smješteno na našoj obali. Samo je jedno kontinentalno, ili kako bi netko volio reći Panonskoj, ja bih rekao sveučilište u Slavoniji i Baranji, to je ono u Osijeku. Imamo Sveučilište u Puli, Sveučilište u Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ako gledamo broj stanovnika i sve ostale parametre i pokazatelje, teško je opravdati, iako ja nisam za to da se bilo bilo koji od ovih sveučilišta ukida upravo zbog onih potreba koje Hrvatska ima za visoko obrazovanim kadrovima, ali sjećam se dobro porođajnih muka koje je imalo Veleučilište u Slavonskom Brodu za osnivanje ili utemeljenje, kako god hoćete 2006. godine. Ovdje su i bivši župan i dožupanica ili zamjenica župana pa se dobro sjećaju tih trenutaka 2005. i 2006. godine kad se to Veleučilište u Slavonskom Brodu rađalo. odnosno projekciju mreže javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, onda na stranici 78 imate tablični prikaz broja srednjih škola i učenika u završnim razredima u županijama i gradovima. Zašto to spominjem? Pa zato što iz tih srednjih škola se regrutiraju, da kažem polaznici veleučilišta i sveučilišta, fakulteta i onih veleučilišta koje se kažu završeni prvostupnici i onda vidimo zgodan podatak. Opet kažem, ne aplediram ni na što u smislu da nešto želim ukinuti, da na primjer u istoj toj tablici su zajedno jedna do druge Brodsko-posavska i Zadarska županija. U vlas isti broj učenika završnih razreda, broj razreda i tako dalje, a prosječan broj stanovnika po školi je daleko veći na primjer u Brodsko-posavskoj županiji nego li u Zadarskoj županiji, a ipak Zadar ima sveučilište, ima i tradiciju u tom smislu i kažem da to poštujem. Ali u svakom slučaju, kada su već ovdje nazočni gospoda iz nacionalnog vijeća ja mislim da im treba reći da u nekoj projekciji, kako netko reče ovdje 5, 10 godina, u svakom slučaju treba razmišljati i o sveučilištu na kontinentu, dakle u Slavoniji i Baranji, u regiji dakle istočno od Zagreba, a po broju stanovnika i po svim ostalim parametrima, upravo je to Slavonski Brod pa molim da se to ubuduće kada budemo dobivali ova izvješća i s obzirom na prednosti koje ima taj grad, jedan tranzitni da kažem smještaj, cijeli dio uz rijeku Savu od dakle gotovo od Siska do Županje gravitira ovome šestom po veličini gradu u državi Hrvatskoj. Ne želim time da mi netko prigovori da evo, malo prije sam govorio o … veleučilišta itd. ali ali želim da se i pri toj ocjeni bude objektivan kao što sam rekao da postoji i pet sveučilišta, kad kažem ovako pod navodnike "morskih" o njima sam već govorio. Dakle Dakle kada se radi i ova mreža visokih učilišta, onda neka i ovo bude doprinos toj raspravi. Jasno da je razvojna strategija koju je govorio gospodin Dorić, razvojna strategija treba točno reći koji to kadrovi nama trebaju, dakle koji profili nam trebaju i treba poticati upis na te fakultete pa i onim o čemu je govorio gospodin Mršić, dakle besplatnim školovanjem na tim fakultetima. Nadalje, kada se govorio Bolonjskom procesu na visokim školama i fakultetima onda postoje određene primjedbe samih studenata da npr. kada završe ili kada studiraju ovaj prvi stupanj ili kako se kaže dodiplomski, imaju velikih problema ako žele nastaviti školovanje na diplomskom studiju. Oni se zapravo moraju vratiti ponovo na onu prvu godinu koliko je meni poznato iz nekih primjera koje osobno poznajem, iz nekih osoba koje osobno poznajem. Dakle moraju se ponovo vratiti da ne kažem u prvi razred, u prvu godinu ili semestar studija diplomskog. Razlike koje oni moraju polagati da bi iz ovog prvostupanjskog prešli na diplomski studij su toliko velike, toliko veliki broj predmeta da je to zapravo nemoguće. postoji mogućnost, ako je to tako uređeno u Europi u redu, ali ako može se nastaviti taj studij kao diplomski studij onda bi u svakom slučaju trebalo programe prvostupanjaca prilagoditi i dakle nastavku na diplomskom studiju i to bi bio možda doprinos da prije brže dođemo do većeg broja visoko obrazovanih ljudi u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala. Nekoliko replika. Zastupnik gospodin Davorko Vidović, prvi. **Vidović, Davorko (SDP)** Upravo pokušavam replicirati nečemu što kasnije kolega nije do kraja razvio, ali je ostalo visjeti u zraku, teza da što je više veleučilišta, sveučilišta, više visokoškolskih ustanova da će se uprosječiti ili stekao sam dojam da želite reći sniziti kvaliteta ova zvanja, što mislim da je opasna teza i nije dobro da bude tako. Elitistički karakter visokog obrazovanja je imao i mogu imati svog smisla nekakvoga u 19. stoljeću, međutim danas kada se usporede elementarni podaci, postoci visoko obrazovanih u Hrvatskoj, visokoobrazovanih u zemljama okruženja srednjeeuropskoga, Europske unije, a posebno najrazvijenijih zemalja govore o tome ne samo da se gušćom mrežom, većim uključivanjem, razumije se./ … programa itd. da se ne smanjuje nego se povećava kvaliteta. Raste baza iz koje se mogu generirati onda i stručni i znanstveni studiji ali i formirati institute. Evo ilustracije radi. Grad Sisak koji danas nema niti veleučilišta na žalost, je prije godina imao jedan od najjačih metalurških instituta i fakulteta u regiji, dakle šire od Jugoslavije. 60 magistara i doktora znanosti je radilo u tom institutu. Danas je to potpuno satrveno, od toga nema ničega ni u tragovima. Ako uzmemo da smo imali takve nekakve oaze i znanstvenih i stručnih kadrova i institucija to bi trebalo biti podloga da razvijemo ne samo veleučilišta kao prvi korak nego da imamo i što više sveučilišta. Ja ne vidim da bi to na bilo koji način smanjilo razinu kvalitete obrazovanja. Sisak ja vidim kao sveučilišni grad, ne samo veleučilišni. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Broro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine zastupniče Vidović. Sisak je meni drag i vjerujem da će raditi veleučilište jel', i zaslužuje to. A kad se tiče ovog prvog dijela vaše replike o kvaliteti. Naime, govorio sam upravo misleći na ono što je netko govorio ovdje da kažem o letećim "holandezima", odnosno o letećim profesorima koji zaista ne mogu pružiti ono studentima što bi u drugačijim uvjetima mogli obiti, o tome sam govorio Gospodin zastupnik Ivo Josipović, sljedeća replika. **Josipović, Ivo (SDP)** Potpredsjedniče, poštovani predstavnici vijeća. Mislim da je kolega otvorio puno zanimljivih i važnih pitanja, jedno je pitanje razvedenosti mreže. Ja bih se malo priključio tome s tezom da je vrlo lako osnovati veleučilišta, sveučilišta u 500 gradova, nije problem. Mi nemamo ljude. Mi nemamo ljude koji će to predavati i zato se dešava fenomen letećih profesora i na žalost iz osobnog iskustva vidim da na mnogim visokoškolskim institucijama kvaliteta nije dobra ne zato što su studenti glupi nego zato što ih nitko nema ozbiljno za učiti. Na žalost imamo primjere letećih profesora izvan Republike Hrvatske, imamo, naši profesori lete u Mostar i zanimljivo je, onda tamo predaju hrvatsko pravo a ne bosanskohercegovačko pravo, ne znam čemu im to tamo služi. To je jedna stvar. Drugo je zanimljivo pitanje prohodnosti između veleučilišta i sveučilišta. Tu je problem da nemamo pravi … ono što bismo rekli. Istina je, čak imamo poneki put i iste predmete i na veleučilištu i na sveučilištu ali je razlika u kvaliteti i onome što se traži toliko velika da neki puta zaista nije moguće tu mrežu uspostaviti. I na kraju Bolonjski proces. Bolonjski proces je bio odgovor Europe na američki pristup i tržište rada sa idejom da se skrati studij, da ljudi što prije odu na tržište rada nakon tri godine, a da se neki vrate na … što bi rekli na žalost, i vidjeli smo kako je rektor i dekan i mislim da je možda i ministar bio, su zapravo priznali poraz Bolonje jer slaveći prvu garnituru bolonjaca su rekli, svi osim trojice nastavljaju studij. Dakle samo ideja Bolonje koda nas nije ostvarena, ali opet sada kažem ne radi možda sustava visokog obrazovanja nego je pitanje i mislim da svaka zemlja mora vidjeti u kojoj mjeri i kako Bolonju aplicirati s obzirom na svoje stanje na tržištu rada. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine profesore, kolega zastupniče, puno vam hvala. Očito ste vrlo pozorno slušali moju raspravu i uglavnom se nekako i slažemo, a osim onoga dijela o Mostaru. Hvala vam lijepo. I gospodin zastupnik Miljenko Dorić, replika. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Grubišić, vi ste stvarno … /Govornik se ne razumije./ … niz vrlo zanimljivih tema ili podtema vezano uz Sloveniju koju ste spomenuli. Mislim da je kolega Mršić, a i drugi su dali modele kako se to može prevazići. Dakle, nije potrebno izjednačavati plaće sa Slovenijom.

ali ako odlazi u inozemstvo onda vraća školarinu i u Norveškoj i u drugim zemljama, prema tome to je jedan model. Ali Sloveniju bih spomenuo i za nešto što danas uopće nismo, o čemu nismo uopće govorili. Slovenija besplatno obrazuje mnoge strane državljane. Zašto? Da ih sutra zadrži, jer su im potrebni ti, ti i ti profili. Normalno da nastoji iz okolnih zemalja dovući mlade ljude koji će u Sloveniji ostati i razvijati njeno gospodarstvo. Prema tome, i to je jedna politika o kojoj nismo razgovarali a koju bi svakako trebali imati na umu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Hvala gospodine Dorić na vašoj replici, ali mislim da me možda niste baš najpozornije slušali. Naime, ja sam okrenuo o sustavu izokrenutih ili izopačenih vrijednosti, validnosti zanimanja i ljudi u ovome našem društvu. To je sukus zapravo moje rasprave. Dakle, ako vam netko kao poznati ili priznati celebrity poduzetnik, a nalazi se na socijalnoj skrbi, dolazi sa Cherokee Jeepom, dovodi dijete u vrtić a na socijalnoj skrbi, a kolega plaća 800 kuna vrtić, kao kolega doktor govorim, ne kolega zastupnik, ali i kolega zastupnik, onda je to, o tome se radi a ne o nečem drugom. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ova tema zapravo evo danas pokazuje da ja osobno mogu ovdje potpisati gotovo sve što je riječ od svih kolega koji su diskutirali, raspravljali, dali svoj doprinos, replicirali, neovisno o stranačkoj i o drugim pripadnostima. To me veseli. Što me žalosti? Žalosti me ovaj materijal, ali to nisu krivci oni koji tamo sjede, sad zato njih naknadno pozdravljam, nego je to zapravo pitanje gdje se mi danas nalazimo i neću stoga govoriti o svemu onome što su govorili kolege Mršić, o čemu je govorio kolega Hebrang, Ćosić i da ne nabrajam, zapravo gotovo svi. Naime, očito je da smo došli u situaciju da je dozrelo vrijeme, kriza je na vratima, pred vratima ili već duboko mi u njoj i ona u nama, da je trenutak kad treba zapravo društvo, a mi predstavljamo i reprezentanti smo toga društva, staviti na dnevni red pitanje obrazovanja, visokog obrazovanja i školstva. Ponavljam, s obzirom da potpisujem sve što je rečeno, reći ću jednu malu opasku da veleučilišta, da sveučilišta, da visoke škole. Ali, nažalost, imamo i pojava jednog hrvatskog sindroma. Hrvat kad želi biti predsjednik nečega, osnuje stranku. I zato ima toliko stranaka. Ako ne može biti predsjednik u jednoj stranci, onda se izdvoji i formira drugu da bude on predsjednik. Otprilike u ovoj sferi imamo i ljudi koji žele biti dekani, koji žele imati svoje veleučilište. Oni koji tamo sjede znaju o čemu govorim, a nije mjesto za javno prozivanje. I onda imate situaciju, sad ću ja biti malo lokal-patriotski nastrojen, kao i kolega Ivković, pa ću malo sa nekoliko detalja. Pravila koja su tu napisana za veleučilišta i ovo, ja ih potpisujem, nisam struka, ali ovako kao politička osviještena osoba mogu potpisati da su to kriteriji koji piju vodu. Za Hrvatsku jesu problematični jer smo takvog oblika kakvog jesmo, pa onih 50 ili 100 kilometara je uvijek diskutabilno na koju stranu mjerite. Međutim, nema ovdje potreba, ja ću vam navesti primjer. Grad Zabok 40 godina ima izdvojene studije odnosno dislocirane studije Ekonomskog fakulteta iz Zagreba, sad već 20-tak godina Opatijskog turističkog menadžmenta i unatrag 4 godine Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina. Počeli smo sa 5% mladih, djece s područja Zagorja koji su se upisivali. A znate da smo između 2 i 3% visoko obrazovanih u našoj županiji zastupljeni. Danas ih je 65%. Ako je već to nekakav rezultat, mislim da možemo biti zadovoljni. Zabok ima tri srednje škole, ne zato jer je Zabok poseban nego Bog mu je dao mjesto da je lociran tu gdje je, da je blizu 25 kilometara svakog iz Zagorja. Ja sam sad za vrijeme boravaka u ime Udruge gradova u Bruxellesu i u Bonnu bio na jednoj ispostavi ministarskog sveučilišta i počeo sam razgovor s ljudima o kontaktu prekogranične suradnje koju Europa podržava za ono što je rekao kolega Vidović, što je rekao kolega Ćosić. Nama se seljenjem industrije iz Zagreba, nama Greenfield investicije izvana dolaze u područje gdje će trebati strojari i elektro-inženjeri. Dodiplomski studij. Nitko ne želi to otvarati, nitko ne želi razmišljati o tim inicijativama, a mi smo sebi u Zaboku stavili za cilj da nama nije cilj veleučilište kad smo na pola sata od Zagreba, da je praktičnije, kolegica ako sam dobro čuo ispričavam se, govorila o tome jednostavnije je za ono što nije struka gdje treba posebni laboratorij da profesor dođe do đaka, nego da đak plaća 200, 300 ili 500 eura za smještaj pa hrana, pa sve ostalo, ne znam u Opatiji. Preporuka što bi trebalo jer Krapina bi trebala postati centar, ovo nemojte računati čisti lokal patriotizam jesmo mi u odnosima kao i Šibenik i Zadar. Ali sada Krapina dobiva veleučilišta, a mi bi eventualno postali ispostava toga veleučilišta u Zaboku nakon 40-godišnjeg iskustva. Zanemarimo to. na drugi problem, suštinski, preporuka, čemu bi se mi trebali okrenuti? I tako piše između ostaloga, da bi trebalo programe poljoprivrede. Ja vam moram reći pokušavam četvero mladih ljudi koji su završili agronomiju zaposliti. Kao što vi imate intervencije, imamo ih svi i na žalost nema šanse. Mogu raditi jedino kao prodavačice u poljoprivrednim apotekama. Sugestija da školujemo poljoprivrednike, a nama trebaju strojari i električari. Ja sam elektraš po porijeklu, pa zato ovo električari nemojte doslovno shvatiti. Inženjer elektrotehnike ili što se nekada zavalo pogonski inženjeri. Danas je to dodiplomski studij. Želim reći, mislim da zaista mi kao saziv ovog Sabora nakon što izglasamo sve ono što trebamo usuglasiti sa Bruxelles-om, da nam zaista dolazi na dnevni red, to nitko nije htio napraviti, mreže škola. To je škakljivo političko pitanje, osjetljivo, oko mreže visokoškolskih ustanova i ovo posebno što je govorio kolega Mršić, stimulirati apsolutno i maksimalno deficitarni, to je malo već ofucana fraza, deficitarni kadar i kadrove, na trošak države. tko želi odabrati nešto drugo za što država nema prioritet, neka plati. Međutim, ne znam koliko znate, školarine na učilištima privatnim i drugim se danas kreću od pet i 600 do sedamnaest i 600 tisuća kuna. To je izuzetno atraktivan biznis. I zato se teško othrvati ovim, o čemu je govorio kolega Hebrang, na žalost i naši sveučilišni profesori koji pronalaze na svojim matičnim kućama mjesta za ostvarivanje primjerenog dohotka, su prisiljeni neki put i trčati, gostovati. To govorim o poštenima, ali ima dosta tu i slučajeva gdje se zapravo ne odrađuje, nego se definitivno tezgari. I stoga moj poziv uz ove opaske, primjedbe, želju da razgovaramo i na regionalnoj, ali to teško neki puta zbog političkih razloga i politikantstva ide, da iniciramo i da podržimo inicijativu da o ovim pitanjima povedemo jednu širu raspravu koja neće biti determinirana nekim rokovima, nekim usklađenjima, jer mislim da uvijek u krizama je situacija zrela da se donesu neke strateške i kapitalne odluke, lakše se donose i da osiguramo za ovu zemlju sigurnu budućnost ne samo za popunjavanje ili ispunjavanje vlastitih potreba za školovanim kadrom, nego i da ta naša mladost u novoj, širokoj, otvorenoj Europi ima šansu ne biti kadar s Balkana za drugu, treću razinu poslova, nego zaista konkurirati ravnopravno svim onima koji se školuju na prestižnim školama na zapadu. Mislim da mi toga imamo i da konkurencija je potreba, ali ne bilo kakva konkurencija. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Zdenko Franjić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovani gospodine Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje,

visoko obrazovanu radnu snagu koja će ostvariti gospodarstvo temeljeno na znanju, odnosno ostvariti društvo znanja tu svima nama toliko dragu sintagmu. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje zajedno sa Nacionalnim vijećem za znanost kao tijela koja daju smjernice za razvoj sustava, moraju naprosto djelovati na prožimanju visokog obrazovanja, znanosti i gospodarstva, odnosno moraju ubrzavati prijenos znanja iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u gospodarstvo, odnosno u konkretne gospodarske projekte. Na žalost, kada se čita ovo izvješće, ono je prepuno tehničkih, birokratskih detalja, statistika i efemeralija, ali ne ukazuje na određene propuste, a sumnjam da smo mi ipak toliko napredovali da imamo bezgrješan sustav, sustav, ne ukazuje na strategijske iskorake, nema evaluacije Bolonjskog procesa, nema ni razmatranja proračuna kao instrumenta kojima se ostvaruje određena politika, čak nema niti zaključka, niti preporuka, nego završava zapravo s ni sa čim. Naš je cilj u Republici Hrvatskoj jest dakle imati što veći broj visoko obrazovanih osoba, međutim o strukturi visoko obrazovanih osoba u Hrvatskoj se zna vrlo malo ili gotovo ništa. I o toj njihovoj kvalitativnoj strukturi po pojedinim obrazovnim područjima, ali isto tako i dobnoj strukturi. Tako da prije određenog vremena je postao jedan podatak da je preko 50% hrvatskih doktora znanosti starije od 50 godina, a sada svaka čast pedesetogodišnjacima, danas i svaki balavac ima 50 godina, ali ipak oni ne predstavljaju onu snagu koja bi trebala voditi hrvatsku znanost i obrazovanje prema prema europskim projektima i kvalitetnom gospodarstvu. Gdje je prožimanjem sa tržištem rada i potrebama poslodavaca? Toga u izvješću nema. Gdje je prožimanje sa srednjim obrazovanjem? Primjerice još nije jasan međuodnos između državne mature i visokog obrazovanja. Svjedoci smo da pojedini fakulteti kao upisne uvijete naprosto uvjetuju poznavanje engleskog jezika kako "condicio sine qua non" Međutim, što je sa učenicima koji uče recimo francuski ili njemački. Zar ne trebamo ekonomiste koji izvrsno barataju njemačkim jezikom ili francuskim jezikom? Potrebno je dogovoriti dakle prožimanje uvjeta koje raspisuju fakulteti sa uvjetima koje propisuje državna matura jer u državnoj maturi stoji da je potreban jedan strani jezik, ne kaže se eksplicite koji. Dakle, možda bi bilo dobro da se fakulteti ne miješaju u obavezni dio državne mature nego u onaj dobrovoljni. Činjenica jest da se u hrvatskom obrazovnom sustavu nastavnički smjerovi slabo upisuju što na jedan poseban način čak tolerira i ovaj Visoki dom. primjerice Zakona o sanitarnim inspektorima gdje su eksplicite postavljeni uvjeti tko sve može biti sanitarni inspektor pa se nabrajaju sve sami inžinjeri a recimo za biologe se tolerira da budu i profesori biologije, dakle i profesori biologije mogu biti sanitarni inspektori. Ali što su skrivili profesori primjerice kemije ili profesori fizike kada znamo da profesori odnosno kemičari, fizičari a i biolozi imaju najstrože uvjete za izbore u znanstvena zvanja koja su dvostruko ili stostruko, ili peterostruko viša od uvjeta propisanih za mnoge druge struke. Tu dakle otvaramo i problematiku neujednačenih uvjeta za izbore u znanstvena zvanja, pogotovo kad je u pitanju interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja pa je često primjer da na jednom znanstvenom projektu bilo na fakultetu ili znanstvenom institutu radi jedan tim stručnjaka od kojih je jedan znanstveni suradnik a ima tri ili pet puta više radova nego njegov kolega koji je znanstveni savjetnik ako se primjerice radi o suradnji jednog kemičara i neke druge struke na tom projektu. Mi smo uspostavili kult cc radova, dakle radova koji se objavljuju u časopisima indeksiranim u bazi Karan contents. Postavlja se pitanje što je sa domaćim časopisima. Gdje je izvrsnost domaćih časopisa? Destimulira se pisanje u domaćim časopisima pogotovo kad se radi o tehničkim i prirodoznanstvenim strukama a domaći časopisi bi baš trebali biti poligon pogotovo za mlade znanstvenike. Što je sa recimo uvjetom da barem se za izbor u zvanje mora objaviti barem jedan rad na hrvatskom jeziku i to radi njegovanja terminologije, radi razvijanja hrvatskog jezika. Na koncu konca, poznato je da članak 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uvjetuje prihvaćanje 85% europskih normi kao uvjet za punopravno članstvo Hrvatske u Europi. Kako da prevedemo te norme kada engleski ima nekoliko stotina tisuća ili nekoliko milijuna riječi za koje ne postoje hrvatske a oni gospodarstvenici koji će raditi na poštivanju tih normi, na njihovoj implementaciji u gospodarstvu naprosto ne trebaju biti jezični savjetnici i stručnjaci, to moraju baš učiniti znanstvenici i i stručnjaci u polju za koje moramo imati adekvatno obrazovanje kroz sustav znanosti i visokog obrazovanja pa je paradoks da takvih naprosto uvjeta nema, da se to destimulira, da recimo kao minimalni uvjet za napredovanje u zvanje primjerice u fizici što je moja struka objavljivanje jednog udžbenika ne donosi apsolutno ništa. to su paradoksi koje naprosto treba riješiti da bi sustav išao naprijed i po mom mišljenju se i ovo izvješće moralo baviti i takvim nasumično iznesenim primjerima, baviti se meritumom a ne samo pukim nabrajanjem statističkih pokazatelja. Hvala lijepa. Hvala. I završni osvrt predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Izvolite. **Parać, Frano** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo. Rekao bih prvi svoj dojam slušajući raspravu na ovom časnom domu. Upravo mi je drago da je Sabor senzibiliziran za ovu temu do te mjere da su mnogi zastupnici sudjelovali u raspravi. Dakako da sve ovo što ste vi rekli je i meni kao predsjedniku Nacionalnog vijeća itekako poznato i da se Nacionalno vijeće s time bori iz sjednice u sjednicu, ali neke male rekao bih komentare bih ipak rekao ovog trenutka. A na prvom mjestu radi se o onim komentarima dijela zastupnika koji su spominjali projekciju mreže. To jednostavno nije tema današnje diskusije, radi se samo o godišnjem izvješću a mreža će biti tema ovog časnog doma drugom prilikom gdje je Nacionalno vijeće izradilo svoj dokument i iskazalo svoj stav. Dakako da će ono doživjeti i određene promjene nakon diskusije i rasprave u ovom Saboru. To se jasno odnosi za nekoliko zastupnika. Također, rekao bih još nešto, da zastupnici moraju razumjeti da koji put u izvješću se neke stvari statistički možda opterećuju, ali one su nužne i ovo izvješće je važno i rekao bih i unutar samog Nacionalnog vijeća ali i u odnosu na sve ono što čini sustav. U tim dokumentima se itekako nazire strategija. Vi morate uzeti u obzir da Nacionalno vijeće je tijelo koje je trebalo stvoriti, koje je trebalo rekao bih artikulirati u ovom našem sustavu visokog obrazovanja. I najveći rekao bih trud, ne najveći ali jedan dio truda je bio u artikulaciji dokumenata koji su strateške prirode. Naime, u ovom izvješću nema jedan važan podatak a to je da bi netko podnio uredno podnesen zahtjev za otvaranjem određene visoke institucije ili novog studija, on mora ispuniti određene zahtjeve koje se unaprijed odbijaju bez da započne procedura na nacionalnom vijeću. I morate znati da je nacionalno vijeće obavilo onu zadaću koja se može nazvati da je spriječilo rumunjizaciju visokog obrazovanja u Hrvatskoj. I kada vi isčitavate statistički broj dopusnica u 2005. godinu za preddiplomski, diplomski studij koji iznosi oko 8 morate znati da je tih 800 prilagođavanje postojećeg sustava da bi dobilo određene dokumente u skladu sa zakonom i sa orijentacijom naše države koja ide prema bolonji. U vašoj raspravi je dodirnuto puno stvari i moram reći da kao predsjednik nacionalnog vijeća ću sve dijelove rasprave koji su korisni za nacionalno vijeće itekako uvažiti i voditi računa o njima. Ali moram imati isto tako jedan mali komentar da nacionalno vijeće je, nije političko tijelo nego je strukovno ono nije dakle, ono dakle, ono je organ koji je ovaj Sabor, ovo cjelovito tijelo donijelo i sigurno, uvjeravam sve zastupnike da rade da to nacionalno vijeće radi prema respektirajući isključivo kriterij struke, kriterije interesa cjelokupnog društva i razvoj visokog obrazovanja uopće. I ja mislim da je to interes sviju nas! Također mi je drago da su neki zastupnici uočili, ne uočili nego da su naglasili da je kvaliteta itekako važna. Isto tako je važno da, rekao bih ova masovna, ne masovna nego šira jedna baza ne smije prerasti sami sebi svrha, da postane jednostavno poligon za određeno prosvječivanje cijelog sustava, o tome nacionalno vijeće vodi računa. Ali također nacionalno vodi računa o onom dokumentu koji je ovaj časni Sabor i izglasao, to je Zakon o visokom obrazovanju koji točno određuje i determinira najvažnije strateške zadaće cijelog sustava, a to je policendričnost i to je nacionalno vijeće itekako uvažavalo. No o tom dijelu će biti puno sveobuhvatnije kada bude rasprava o onom drugom dokumentu a to je mreža, odnosno projekcija mreže visokog obrazovanja. Moram reći isto tako da ni jednu preporuku koju je nacionalno vijeće donijelo nije ministarstvo ili Vlada promijenila, nego je striktno poštivala preporuke nacionalnog vijeća kao savjetodavnog tijela dakako cijelog sustava. Tako da nije moguće, obzirom na kriterije koje nacionalno vijeće vodi koje sam malo prije rekao držeći se isključivo interesa struke i razvoja nije moguće na bilo koji način politički djelovati na nacionalno vijeće, niti će to dok sam ja predsjednik biti ubuduće moguće. Što se tiče dijela rasprave o tzv. putujućim profesorima, ili kako je rekao kolega Hebrang, lutajućim profesorima. To je boljka koju nacionalno vijeće itekako uvažava. I ono je spremilo, odnosno zajedno sa agencijom za visoko obrazovanje sprema banku podataka sa svim pokazateljima obaveza profesora gdje će biti vidljivo odmah gdje su sve njegove obaveze. Tako da se želi spriječiti jedna ta, rekao bih rabota koja ne donosi razvoju, pogotovo novih studija. Dragi zastupnici, evo, rekao bih da neki dijelovi vaše diskusije nadilazi ovu točku dnevnog reda danas. Ona je ipak godišnje izvješće jednog tijela, a ja vas uvjeravam, obzirom na stratešku ulogu u koju je Hrvatska ušla, a to je bolonja da je ona tek, rekao bih zakoračila u taj proces. I ne moram i rekao bih u izvješću eventualno se dotikavati, ovo je zgodna riječ, dobro krenula je, to je jedna orijentacija koju smo već odredili ispred sebe. Posebno je naglašeno da je to 2007. utrošena u poslije diplomske studije, u specijalističke i doktorske i da je mnogo čemu nacionalno vijeće i poticalo interdisciplinarnost i da su mnogi studiji otvoreni. Reći ću vam samo jedan primjer kada sam se već toga dotakao, jedan poslijediplomski studij između Bogoslovnog fakulteta i ekonomskog fakulteta u Zagrebu. To je prije bilo naprosto nemoguće, sada to postoji. No, takvih primjera ima na tisuće i ne bih zamarao ovaj dom sa takvim izvještajem. U svakom slučaju zahvaljujem vam na raspravi. Kao predsjednik nacionalnog vijeća ću mnoge dijelove vaše rasprave prenijeti nacionalnom vijeću. I do sljedećeg puta to se zove daleko važniji dokument, to je projekcija mreže, kada ću se opet pojaviti pred ovim Domom. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo naknadno.